Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sjednicu i raspravom o - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, prvo čitanje, P.Z. br. 657 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ministar obrane, Berislav Rončević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici u petoj godini primjene Zakona o obrani i s obzirom na novi sigurnosni koncept i vrlo visok stupanj realizacije hrvatskih integracijskih ambicija pristupanja Europskoj uniji i NATO-u ukazalo se potrebnim neke od zakonskih rješenja doraditi, odnosno izmijeniti radi normativne potpore daljnjoj reformi hrvatskog obrambenog sustava. Prijedlogom zakona o obrani detaljnije se uređuju novi temeljni pojmovi i dokumenti u obrambenom sustavu, način donošenja odluka o održavanju vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu ustrojava se Vijeće za obranu kao koordinativno tijelo, uvodi mogućnost nepozivanja novaka na služenje vojnog roka kao i oslobađanje određenih kategorija policijskih službenika te svećenika i drugih vjerskih službenika u obvezi služenja vojnog roka. Osim toga, fleksibilnije se uređuje obveza novaka koji borave u inozemstvu i uvodi se institut ugovorne pričuve. Radi podizanja ukupnih obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske u postupku približavanja euroatlantskim integracijama sve više se javlja potreba za sudjelovanjem postrojbi Hrvatskih oružanih snaga u međunarodnim vojnim vježbama s postrojbama Oružanih snaga država NATO-a i država članica partnerstva za mir. Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima Hrvatske oružane snage jačaju vlastite sposobnosti i dosižu potrebnu razinu interoperabilnosti s Oružanim snagama drugih zemalja. S NATO summita u Rigi u studenome 2006. godine Republika Hrvatska je po prvi puta dobila jasan vremenski okvir za buduće NATO članstvo. Saveznici su pozdravili napredak Republike Hrvatske u podizanju obrambenih sposobnosti i jačanju obrambenog sustava. Posebno je pozdravljen rastući doprinos NATO PFP operacijama i napori u promicanju regionalne suradnje. Također NATO saveznici istaknuli su su na Vijeću, summitu 2008. namjeravaju uputiti pozivnice onim zemljama koje ispune standarde članstva i budu u mogućnosti pridonijeti euroatlantskoj stabilnosti i sigurnosti. U pogledu Republike Hrvatske na summitu je pozdravljen znatan napredak u provedbi političkih, gospodarskih, obrambenih reformi te vladavine prava. Ovaj prijedlog zakona detaljnije uređuje način donošenja odluka o održavanju zajedničkih vojnih vježbi pripadnika Hrvatskih oružanih snaga i Oružanih snaga drugih država u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu koji su u nadležnosti Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Tako se predloženim izmjenama Zakona o obrani jasnije propisuje da je za odlučivanje o provedbi međunarodnih vojnih vježbi na području Republike Hrvatske i u sudjelovanju u postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim vježbama izvan Republike Hrvatske isključivo nadležan Hrvatski sabor kada se radi o vježbama s Oružanim snagama država koje nisu u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili im pristupa na temelju međunarodnog ugovora, odnosno da Vlada Republike Hrvatske odlučuje o održavanju međunarodnih vojnih vježbi na području Republike Hrvatske u kojima sudjeluju Oružane snage država koje su u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora i o njihovom ulasku u Republiku Hrvatsku. O sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim vježbama izvan Republike Hrvatske u kojima sudjeluju postrojbe Oružanih snaga država koje su u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u pružanju humanitarne pomoći izvan Republike Hrvatske i o ulasku Oružanih snaga drugih država na prostor Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći. Ovim se zakonom predlaže ustrojavanje i sastav Vijeća za obranu kao posebno koordinativnog tijela na najvišoj razini čija će zadaća biti razmatranje svih temeljnih dokumenata u području obrane, zatim praćenje provedbe reforme obrambenog sustava te razmatranje drugih važnih pitanja iz područja obrane. Kao najveću promjenu u odnosu na dosadašnje stanje, želim istaknuti činjenicu da se prijedlogom zakona propisuje mogućnost da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga može na temelju obrambenih potreba i interesa Republike Hrvatske donijeti odluku da se novaci ne pozivaju na obvezu služenja vojnog roka. Prijedlog odluke izrađuje Ministarstvo obrane uz sudjelovanje Glavnog stožera Oružanih snaga na temelju procjene sigurnosne situacije i potreba obrambenog sustava Republike Hrvatske. Predloženo rješenje temelji se na strateškom pregledu obrane i dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske koje je ovaj Visoki dom usvojio U navedenim strateškim i razvojnim dokumentima Republika Hrvatska se izjasnila za profesionalizaciju Oružanih snaga i u skladu tim za osposobljavanje manjeg broja visoko motiviranog profesionalnog osoblja koje će biti u stanju na najbolji način odgovoriti na buduće sigurnosne izazove. S druge strane radi osiguranja stalnog osposobljavanja odgovarajućeg broja Hrvatskih državljana za vojnu obranu, predlaže se propisivanje mogućnosti i dragovoljnog služenja vojnog roka. Važno je naglasiti da se odlukom o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka ne ukida vojna obveza pa ni obveza služenja vojnog roka kao zakonska kategorija. Reguliranje obveze služenja vojnog roka i dalje je jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu. Dragovoljno služenje vojnog roka time posebno dobiva na značaju, a omogućuje se i ženama te im se na taj način osigurava stjecanje temeljnih vojničkih znanja i vještina, odnosno ravnopravno natjecanje za prijam u djelatni sastav Hrvatskih oružanih snaga. U slučaju stanja neposredne ugroženosti ili ratnog stanja o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka neće se primjenjivati. Kada odluka Hrvatskoga sabora o nepozivanju novaka bude na snazi, a tijela državne vlasti budu onemogućena da redovito obavljaju svoje zakonom propisane dužnosti, Predsjednik Republike Hrvatske moći će na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis, donijeti odluku da se novaci pozivaju na obvezu služenja vojnog roka. Takvu odluku Predsjednik Republike obvezan je podnijeti na potvrdu Hrvatskom saboru čim se ovo tijelo bude moglo sastati. Po donošenju odluke Hrvatskoga sabora o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka, više se neće svi novaci pozivati na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja čime će se postići i značajne uštede u obrambenom proračunu. Novaci koji ne budu da se odlukom o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka postoji potreba za fleksibilnijim pristupom prema određenim kategorijama vojnih obveznika. Stoga se ovim zakonom dodatno predlaže da se obveze služenja vojnog roka oslobodi policijski službenik koji je podnio zahtjev za oslobađanje od obveze služenja vojnog roka, a prethodno je radio najmanje 12 mjeseci na poslovima policijskog službenika kao i svećenici te druge osobe istog statusa u priznatim vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj temeljem posebnog zakona. U svezi sa zakonskim obvezama novaka i pričuvnika koji borave u inozemstvu predlaže se pojednostavnjivanje postojećih administrativnih procedura. Novim zakonskim rješenjima omogućuje se fleksibilniji pristup u svezi s njihovim prijavom u vojnu evidenciju, služenje vojnog roka i prevođenjem u pričuvni sastav. Ovakav pristup prema vojnim obveznicima koji borave u inozemstvu predlaže se s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska u postupku pristupa Europskoj uniji u kojoj je sloboda kretanja ljudi jedno od temeljnih načela, te na činjenicu da sve više mladih ljudi dio svog školovanja provode u inozemstvu. Tako se predlaže da se novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je otišao boraviti u inozemstvo prije nastanka novačke obveze neće pozivati na služenje vojnog roka, da se navedeni novak može sam prijaviti na služenje vojnog roka putem diplomatske misije i konzularnog ureda, te da je u slučaju povratka u Republiku Hrvatsku do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina dužan prijaviti se radi izvršavanja vojne obveze nadležnom Uredu za obranu. Kao dodatni izvor stručnog osoblja za provedbu novih misija i zadaća Hrvatskih oružanih snaga predviđa se uvođenje instituta ugovorne pričuve. Propisuje se da pričuvnik može imati druga dodatna prava i obveze u vezi sa vezi sa služenjem u pričuvnom sastavu Oružanih snaga na temelju ugovora o ugovornoj pričuvi. Status ugovornog pričuvnika stječe se sklapanjem ugovora o ugovornoj pričuvi. Pričuvnici koji potpišu ugovor o služenju o ugovornoj pričuvi bit će odgovarajuće osposobljavani i moći će biti primljeni u djelatnu vojnu službu pod posebnim uvjetima. gospođe i gospodo zastupnici usvajanjem ovih predloženih izmjena i dopuna Zakona o obrani u mnogom ćemo se poduprijeti reformama obrambenog sustava i hrvatski obrambeni sustav podići će značajnu razinu usvojenih obrambenih sposobnosti. Hvala lijepo. Prije nego što prijeđemo na izvješće odbora potpredsjednici Sabora gospođi Đurđi Adlešić čestitamo rođendan. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Poštovani predsjednik odbora Ivan Jarnjak. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 94. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani. uvodnom izlaganju predsjednik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je kako predloženi zakonski prijedlog detaljnije uređen u nadležnosti u sustavu odlučivanja, održavanja međunarodnih vojnih vježbi na području RH i sudjelovanju postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske u drugim međunarodnim vojnim vježbama. Nadalje, istaknuo je kako se predmetnim zakonom propisuje mogućnost da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga donijeti odluku da se novaci ne pozivaju na obvezno služenje vojnog roka, te se propisuje mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka u skladu s propisom o dragovoljnom služenju vojnog roka. Odbor je podržao iznijeto stajalište predsjednika Vlade Republike Hrvatske ocjenjujući kako ovaj zakonski prijedlog daje punu potporu daljnjoj reformi obrambenog sustava, stoga je odbor jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti zaključak. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani u tekstu kako je predložen od predlagatelja zakona. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Ima i Odbor za useljeništvo je raspravio. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani koji je još jedan korak u omogućavanju velikih reformskih zahvata koje prolazi naše Ministarstvo obrane i naše Oružane snage, a sve u sklopu izrazito izmijenjenih okolnosti u kojima se danas nalaze moderne obrane većine zemalja u odnosu na ono što smo imali kada je potreba za obranom bila prvi i osnovni zadatak u zemlji. Pred našom obranom su veliki izazovi promjena koji se odvijaju u okvirima, a u tom smislu ja sagledavam i ovaj zakon, u okvirima novih okolnosti kako regionalnih tako i globalnih. Naime, naša obrana već godinama vrši velike reformske zahvate da bi se prilagodila novim međunarodnim integracijama, da bi se prilagodila obavezama prema međunarodnim organizacijama, da bi sudjelovala u međunarodnim vježbama, u međunarodnim sigurnosnim akcijama akcijama i svemu onom na što nas obvezuju potpisani međunarodni dogovori i ugovori. Također ističem i reorganizaciju obrane u sklopu promijenjenih političkih i sigurnosnih zbivanja u našoj regiji i to je bilo vrlo lijepo ocijenjeno u godišnjem izvješću koje smo nedavno imali na raspravi u Saboru. Isto tako, u ovom zakonu vidim jedan korak naprijed prema prijelazu na profesionalnu vojsku, na drugačiji način ostvarivanja pričuve, na drugačiji način novačenja itd. Naime, potrebno je istaknuti da je u prijelazu na profesionalno služenje vojnog roka to odrednica većine zemalja. U ovom trenutku nemaju obvezno služenje vojnog roka. U Europi 13 zemalja a 4 prelaze na taj sustav. Dakle, velika većina zemalja se već prilagodila takvom novom, modernom i ekonomičnijem načinu funkcioniranja obrane zemlje. U ovom zakonu zbog toga vidim dva cilja. Jedan je olakšavanje velikih reformi koje još slijede, koje su u tijeku i u zamahu, a isto tako i izbjegavanje nekih neugodnih neugodnih i često puta teško rješivih problema koji se događaju kada vojska prelazi na ovakav novi način svojega ustroja. Zbog toga bih istaknuo nekoliko članaka i nekoliko podataka koji su vrlo kvalitetno riješeni u prijedlogu zakona koji je pred nama i koji sigurno treba prihvatiti, jer predstavljaju značajan iskorak u buduće reorganizacijske korake Ministarstva obrane i Oružanih Oružanih snaga Republike Hrvatske. Spomenuo bih u članku 2. u kojem se određuje jedan novi strateški dokument koji će se donositi godišnje to je strateški pregled obrane. To je dokument u kojem se daje ocjena stanja u obrani, utvrđuju se potrebe za određenim promjenama, utvrđuju se potrebe za prilagodbama, dakle godišnje se definiraju korekcije u sustavu. I vjerujem da će to postati jedan od najvažnijih dokumenata koji će biti zapravo nadopuna strategiji obrane Republike Hrvatske. Tu će se u tom dokumentu na temelju uočenih negativnosti ili nepravilnosti moći određivati strateška budućnost naše obrane. Također bih istaknuo članku 3. i 4. koji reguliraju sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim obvezama. Tu postoje dva rješenja. Jedno je kada se radi o zemljama koje su potpisnice istih međunarodnih asocijacija u kojima se nalazi i Hrvatska, to su NATO, to su pakti u kojima će se naći Hrvatska kao NATO ili kao što se nalazi kao što je Partnerstvo za mir. I ovdje se pojednostavljuje pristup zajedničkim akcijama, zajedničkim vježbama, zajedničkim mirotvornim akcijama na način da se pojednostavljuje procedura donošenja odluke o tom sudjelovanju i ona je u nadležnosti dokumenata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a čitav prijedlog izrađuje Ministarstvo obrane uz sudjelovanje Glavnog stožera Oružanih snaga. Znači omogućava se jedan kompleksni pristup ali vrlo jednostavan i učinkovit. Naravno ako se radi o zemljama koje su izvan potpisanih ugovora, izvan asocijacija kojima pristupamo ili u kojima se nalazimo onda pravo na odobrenje izglasavanja sudjelovanja Oružanih snaga izvan granica ili pak drugih nečlanica potpisanih institucija u Hrvatskoj donosi Hrvatski sabor. To je naravno važno za ispunjavanje preuzetnih međunarodnih ugovora i bržu prilagodbu programu NATO-a kojemu težimo iz poznatih razloga. U članku 7. se nalazi novi kvalitetan iskorak, to je osnivanje Vijeća za obranu. Naime u našem sustavu obrane postoji čitav niz subjekata koji imaju veće ili manje ovlasti u donošenju odluka, naravno to je u prvom redu predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik, zatim su uloga Vlade, U Vijeću se zapravo omogućava koordinacija svih tih tijela, svih tih aktivnosti i to je zapravo sada prvi put utjelovljeno jedno tijelo bez kojega nije zamisliva ovakva složena struktura upravljanja i zapovijedanja bez ovakvo čvrsto utemeljenog tijela. Dakle zadaci su ovoga Vijeća za obranu razmatranje temeljnih dokumenata i njihovo usklađivanje sa potrebama, praćenje reformi sustava i analiziranje rada tijela državne uprave te lokalne uprave na području obrane. predloženom sastavu ovoga Vijeća za obranu vidimo da je zaista tijelo sveobuhvatno jer tu je naravno predsjednik Republike, predsjednik Vlade, predsjednik Sabora, zatim su to članovi Kabineta predsjednika Republike, prije svega predstojnik Ureda Ureda predsjednika, savjetnik za obranu, savjetnik za nacionalnu sigurnost, pročelnik Vojnog kabineta. I naravno tu je unutra Ministarstvo financija i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga. Ovo operativno tijelo se saziva uz suglasnost predsjednika države i predsjednika Vlade. Isto tako zajednički se predlažu točke dnevnoga reda i zajednički se pozivaju vanjski članovi. Dakle apsolutno jedna sukladna organizacija sukladna izazovima koji slijede u godinama koje su pred nama. Najvažnija točka ovoga zakona je zapravo članak 11. koji određuje na specifičan način pitanja služenja vojnog roka za novake. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje jer se nalazimo u prijelaznom razdoblju kada se postupno ukida obvezno služenje vojnoga roka i prelazi se na profesionalnu vojsku, to je najosjetljivije razdoblje u ovakvom preustroju i ono je ovdje riješeno na jedan vrlo kvalitetan način koji je ministar obrane sada opisao, a sastoji se u tome da je, da predsjednik države kao vrhovni zapovjednik donosi takvu odluku ali u njoj sudjeluju i Vlada, naravno kreće od Ministarstva obrane, temeljnih dokumenata i odluka Glavnog sanitetskog stožera Oružanih snaga, dakle ponovno se sagledava sveobuhvatno problem i donosi odluka o privremenom ukidanju obveznog služenja vojnog roka. Zašto je to važno? Zato što se on može u slučaju neposredne ugroženosti ponovo aktivirati i to ju može aktivirati i sam predsjednik države, vrhovni zapovjednik bez Sabora ukoliko se nalaze takve okolnosti na sceni da Sabor ne može zasjedati. Naravno na prvoj mogućoj sjednici Sabora on daje takvu odluku na potvrdu. Dakle radi se o vrlo operativnom i prilagodljivom sustavu koji je puno kvalitetniji od onoga koji se je nekad predlagao, a to je da se odjednom ukine služenje vojnog roka i da se ne predvide ovakvi izuzeci. I usprkos tako kvalitetnog rješenja doći će do značajnog smanjena pričuve. Prema procjenama Ministarstva obrane, pričuva od 750-ak tisuća 2007. 2015. će spasti na 500 i nešto tisuća, mislim 530 tisuća, a 2025. na 315 tisuća. broj pričuvnika padat će otprilike po stopi grubo procijenjeno od 25 tisuća na godinu. To je naravno nešto što treba imati na umu i što treba supstituirati uvođenjem vježbi i edukacija za te pričuvnike i to sve intenzivnije i intenzivnije kako im broj opada, jer sigurno je da uz aktivni djelatni sastav će uvježbanost pričuvnog sastava biti drugi važni elemenat za obranu zemlje. I tu ujedno vidim zapravo jedini nedostatak ovog dokumenta koji je pred nama, jer ne vidim da se utemeljuje ovakva jedna obvezna vježba i edukacija za pričuvu što bi bilo u trenucima smanjenja njezinog broja itekako važna, ja bih rekao možda i odlučujuće. U ovim prelaznim vremenima određuje se da se ipak zadrži služenje vojnog roka, ali dragovoljno, i procjena je da će biti oko 2 tisuće takvih ročnika godišnje, što je dovoljno za popunjavanje pričuve i za izvršavanje mirnodopskih zadataka Oružanih snaga, a koji padaju na teret pričuvnika. Vrlo vjerojatno da će to sa vremenom biti dovoljno. Ali ponavljam opet uz uvjet da se uvede kvalitetne vježbe i edukacija pričuvnog sastava. U dokumentu koji je pred nama vrlo kvalitetno su riješeni i kadrovski problemi ovakvog prijelaznog razdoblja. u fazi smanjivanja brojnog sastava Oružanih snaga jest kako otpremiti one koji su višak i kako privući mladi kvalitetniji, što kvalitetniji kadar. Ovdje su različite stimulativne mjere za privlačenje mladoga kadra, za privlačenje kvalitetnoga kadra, a isto tako su ovdje i mjere za zbrinjavanje onih koji prije nego što nastupe na redovitu mirovinu moraju prijeći u civilnu službu, dakle čitav niz obveza koje će Ministarstvo obrane izvršiti i na taj način učiniti takav prijelaz bezbolnijim. Ono što bi trebalo ovdje još spomenuti u predloženim izmjenama zakona, to su i određene promjene u obveznoj pričuvi. Naime, građani koji nisu služili vojni rok također mogu ući u obveznu pričuvu, a stimulacija za povećavanje obvezne pričuve su pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze. Mislim da je to vrlo dobar zakon koji će premostiti ovako smanjenje ročnika, moramo znati da je broj zahtjeva za civilno služenje vojnog roka rastao do prošle godine upravo geometrijskom progresijom pa je negdje od početka uvođenja institucije civilnog služenja sa 600 zahtjeva godišnje, došlo se je na 10, preko 10 tisuća zahtjeva godišnje što je također ubrzalo zapravo preustroj naših snaga iako smo se toga u početku plašili, sada je ispalo da je to doprinijelo ovakvom jednom prijelaznom razdoblju, više-manje neplanirano jer nismo znali da će se broj zahtjeva za civilno služenje povećavati takvom velikom brzinom. Drugim riječima, sa 668 zahtjeva 2000. godine došli smo 2005. na 10 tisuća Još jedan elemenat je smanjenja ročnog sastava koji meni nije sasvim jasan, a to je da je od ukupno pregledanih novaka nesposobnim trajno ili privremeno proglašeno čak 40%. Dakle, svega 60% tih mladih ljudi je sposobno za služenje vojnog roka što mi se čini neobično malo, odnosno neobično puno nesposobnih pa jednostavno postavljam pitanje da li je to realna slika ili tu ima malo lova u mutnoj vodi i možda nekih rješenja o nesposobnosti ili privremenoj nesposobnosti koji ne odgovaraju pravom stanju, jer mi je zaista začuđujuća činjenica da 40% mladih ljudi ne može zadovoljiti te kriterije. u svakom slučaju i to je doprinijelo ubrzanoj dinamici prijelaza sa obveznog na dragovoljno služenje vojnog roka i na taj način je i usmjeravalo organizacijske procese. Zaključno, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani koji je pred nama ima niz kvalitetnih rješenja u vrlo osjetljivom trenutku preobrazbe naših oružanih snaga u vrlo osjetljivom trenutku preustroja i samog Ministarstva obrane mislim da će značiti kvalitetan iskorak daljnje približavanje strategijama i doktrinama NATO-a kojima stremimo i ono što je najvažnije uz manje novca omogućiti učinkovitiji obrambeni sustav. Zbog toga će klub Hrvatske demokratske zajednice ovaj Zakon podržati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni ministre, uvažena gospodo zastupnici. Bit ovoga Zakona je u sljedećem, u ovome što je ovdje izraženo na stranici broj da Prijedlogom zakona detaljnije se uređuje način donošenja odluke, održavanju vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu ustrojava Vijeće za obranu, propisuje način imenovanja glavnog inspektora obrane, uvodi mogućnost nepozivanja novaka na služenje vojnog roka. To vrijedi za vas gore, ne cure nego kao i oslobođenje određenih kategorija policijskih službenika te svećenika i drugih vjerskih službenika, vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj itd. Prijedlogom dopuna zakona propisuje se mogućnost da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika oružanih snaga može donijeti odluku da se novaci ne pozivaju na obvezno služenje vojnoga roka. Apsolutno sam za da se, pod navodnicima "ukine" služenje vojnog roka. Ovo danas više jednostavno nema smisla da više od 50% mladića u Republici Hrvatskoj služi civilni vojni rok. Istina nitko nije mogao ni zamisliti da će se tamo negdje '91., '92. kada je odaziv u vojsku bio 100% dogoditi to da će se danas odaziv smanjiti na ispod 50%. Kada gledam te dečke na raznim recepcijama pojedinih gradova, općina, sudova, kako nabijeni snagom, energijom i slično gube vrijeme ne preostaje vam ništa drugo doli da dignete ruku za mogućnost da se, pod navodnicima "ukine" služenje vojnog roka. Ovo više jednostavno nema smisla. Neka se dečke ostavi kući, a tko želi u vojsku jasno neka ide u vojsku. Hrvatskoj je potrebna mala vojska, dobro obučenih profesionalaca. Istina isto tako Hrvatskoj je potreban i NATO. Mi možemo biti protiv svega, ali isto tako moramo priznati da bez NATO-a nema ni Europske unije. Jasno da bi ušli u NATO to isto tako ne ovisi o nama, već ovisi prije svega o članicama velikih sila koje su u NATO-u, tu je bit. Mi imamo razumljivo, to je ponekad i dobro visoko mišljenje o sebi, ali Hrvatska je mala i de facto zavisna od stranih ekonomija. Možda je to najbolje ocijenio i to treba ovako spomenuti na današnji dan kada nismo dobili održavanje europskog prvenstva, znači možda je to najbolje ocijenio gospodin Vlatko Marković predsjednik nogometnog saveza koji je rekao ako izgubimo od Italije to je moguće razumjeti, ali ako izgubimo od Ukrajine i Poljske da smo jadni. doslovce tako je rekao Vlatko Marković. No, mi možda i smo jadni, ali smo ujedno i mali, nas i Mađara 14 milijona, Ukrajinaca i Poljaka 90 milijona i jasno je i da i taj momenat kao takav igrao svoje mjesto glede donašanja ove odluke. I to želim reći, ne bojim se ja više sukoba u susjedstvu, sa susjedima, no ja se bojim nešto drugog. Da bi recimo veliki mogli ponovno potaknuti na neki način sukob na ovim prostorima. Istina rat '91. započeo je prije svega zahvaljujući ludilu koji se dogodio u JNA i u glavi Slobodana Miloševića, ali još uvijek ne zaboravljam trenutak kada je Baker, bivši ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država doletio iz Berlina u Beograd i de facto sugerirao Markoviću da silom uspostavi nadzor nad slovenskom granicom ili graničnim prijelazima i tada je zapravo u onom 5. ili 6. mjesecu sve počelo. Utoliko se usuđujem reći da je najbolja hrvatska obrambena politika politika dobrog susjedstva, odnosno da je najbolja hrvatska obrambena politika dobra vanjska politika. Zašto Europska unija? Zato jer sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju danas bolje prolaze no što su prolazile prije. Istina, više se radi ali su pravila daleko jasnija no što su bila prije. kada vidite kakav nam je arsenal oružja, da Mornarica de facto ne može isploviti iz naših luka, da su nam tenkovi u prosjeku stari preko 40 godina, da raketni sustav protuzračne obrane ne djeluje de facto iznad 2 tisuće ili 3 tisuće metra, gotovo da avione bi trebali praćkama gađati, da su avioni na rubu operativnosti, da je radarski sustav "MORE" kojega smo nabavili '99. godine de facto ne radi osim jedne takve jedinice, onda je svima jasno da Hrvatska nema sredstava da sebi može priuštiti luksuz jedne moderne obrambene sile. I to je bit. A jasno da sve košta a Hrvatska u ovom trenutku nema novaca iako bi razumljivo sve htjeli. I modernu vojsku i europsko prvenstvo, i rukometno svjetsko prvenstvo za koje želimo vjerovati da će se u konačnici održati u Hrvatskoj itd. Kako ja gledam na NATO i Europsku uniju kada već spominjem ovaj nogomet? Kao kada bi pitali neki hrvatski klub da li želi igrati u Champion ligi. Jasno da bi rekli da su za. Oni znaju da kada izađu i iz granica Hrvatske da će morati više trčati, da će i rezultati biti skromni, kada je riječ o našim nogometnim klubovima. Ali isto tako znaju da će im stadioni biti puni i da će financijski bolje proći. I to je zapravo bit. Jasno kada govorim o obrambenoj politici, kada mi govorimo o obrambenoj politici 2007. onda treba staviti naglasak, ja bi još jedanput to ponovio na dobrosusjedskoj politici. Još jedanput ću ponoviti, najbolja hrvatska obrambena politika je dobra vanjska politika. Što se tiče samog zakona, on za mene rekoh nije sporan. Citirao sam ove uvodne besjede ministra sa stranice da prijedlogom zakona detaljnije se uređuje način donošenja odluke o održavanju vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu, ustrojava Vijeće za obranu, uvodi mogućnost nepozivanja novaka na služenje vojnog roka roka itd. Ja osobno evo, ovo zadnje nepozivanje novaka smatram da se već trebalo dogoditi jer ponavljam ovo kakva je praksa u Hrvatskoj u ovom trenutku, nema smisla. Vojsku treba svesti na jednu malu operativnu armiju koja će brojati nekih 16 tisuća vojnika. Više od toga nam nije potrebno. I za mene nije problem NATO već su problem unaprijed izgubljene misije poput jednog Afganistana iz kojeg po mom sudu bi Hrvatska trebala razmisliti da povuče svoje snage. Govorim to sve u kontekstu ovog članka 3. stavka 1. točke 1. koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera, plan ponude infrastrukturnih objekata oružanih snaga drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske itd. Što znači kao što se ovdje u zakonu kaže, ponuditi infrastrukturu oružanim snagama trećih zemalja? Pretpostavljam da to nisu NATO baze. Istina NATO isto tako nema potrebe za bazama na tlu Republike Hrvatske. Ako ih nešto zanima onda ih jasno zanima Bugarska, zanima ih Rumunjska, sutra Ukrajina ako se jasno politička slika tamo ne promijeni. I konačno, zašto bi netko selio npr. Avignano iz Italije u Hrvatsku, u Pulu, kada od Avignana do Pule imaju dvije minute leta. To ih ne zanima, ali Bugarska, Rumunjska itekako. Što manje vojske u Hrvatskoj. Ja bih se usudio čak i reći to je Hrvatska sigurnija kao zemlja. Članak 4. Isto tako bi trebalo, samo par rečenica reći. U članku 6. odlučuju o izlasku ili djelovanju oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske osim u slučajevima izlaska ili djelovanja u sklopu vježbi u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarnih pomoći. Ja bih zamolio da najprije otvorimo još jedanput raspravu o Afganistanu. To ćemo možda večeras. Irak napuštaju gotovo sve snage od Španjolske i Italije. Evo, sada napuštaju Irak i Englezi. Sukob će se selit u Afganistan kojeg i onako NATO ne kontrolira ili kontrolira u ovom trenutku ne više od 30% te države. Biti će krvi i toga se bojim. Međutim, kada govorimo o članku 4. Što on konkretno znači? Da to ubuduće ovaj Dom neće odlučivati o slanju oružanih snaga na pojedine vojne vježbe kao što je to bilo uobičajeno dosada ukoliko je Hrvatska ne znam, članica tih određenih asocijacija. Pogotovo će to biti opasno gospodo nakon 2008. kada bi Hrvatska trebala postati članica NATO pakta. Ja se osobno toga bojim, plašim da bi se samovoljom izvršne vlasti de facto mogle uzurpirati Ustavne odredbe ovoga Doma, da autonomno odlučuje o slanju oružanih snaga izvan granice Republike Hrvatske, a to treba spriječiti. također bi možda trebalo citirati, da glavnog inspektora obrane na prijedlog ministra obrane sada imenuje Vlada Republike Hrvatske. Zar glavnog inspektora ne bi gospodo trebao imenovati Predsjednik Republike Hrvatske? Ili možda, paralelno sa ovim zakonom ide i neki novi prijedlog Ustava Republike Hrvatske gdje bi se Predsjednika trebalo "razvlastiti" od zapovjedništva ili zapovjedništva nad oružanih snagama. Možda je tako drugdje u svijetu. Možda hrvatski Predsjednik "ima velike ovlasti", ali ovako ga se zaobilazno na neki način razvlašćuje iako pretpostavljam da je prijedlog ovog zakona razmatran i s ljudima iz Ureda Predsjednika Republike. Ove dvije odredbe, znači tu gdje Predsjednik ne bi više imenovao glavnog inspektora i gdje će se mimo de facto Sabora odlučivati o slanju oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske nešto je protiv čega bi trebalo dignuti glas za ovom govornicom. Članak 11. odnosno koja je to strana, 6, također govori da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika može donijeti odluku da se novaci ne pozivaju na obvezu služenja vojnog roka. To treba po meni učiniti odmah, najkasnije jasno do početka 2008. godine. Članak 18. pričuvnik koji ima ratni raspored, citiram, i odlazi u inozemstvo na dulje od 90 dana obvezan je prijaviti boravak u inozemstvu nadležnom uredu za obranu koji ga ga vodi u vojnoj evidenciji. Ostalo jasno nije sporno. Sporna su ova dva članka s naglaskom na slanje trupa izvan zemlje, odnosno na ovaj članak 10. koji govori o vojnom inspektoratu. Članak 25. govori koje sve pravilnike ovaj dom de facto dopušta ili daje u ovlast ministru obrane od onoga onoga o dragovoljnom služenju vojnog roka preko pravilnika o uvjetima i kriterijima za izbor te pravima i dužnostima tih ugovornih pričuvnika da ih ne nabrajam sve što su itekako značajne i bitne ovlasti. Sve u svemu, zakon u onom dijelu gdje bi se ljude oslobodilo od slanja u vojsku ili služenja u vojsci je poželjan ali nije poželjan u ova dva druga elementa i kao takav dobro je da ide u u drugo čitanje kako bi se eto u međuvremenu možda i u konzultaciji s domom, ministarstva i domom, ovim domom odnosno predsjednikom moglo izbjeći bilo koje nepotrebne polemike i previše ovlasti sutra dan u ljudima koji će dobiti mogućnost da preko Vlade vode ovu zemlju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Možda evo jedan mali ispravak. Kaže kolega naš Kajin dečki više neće ići vojsku, dečki tako je on rekao misleći na muškarce. Prava istina je prije svega da neće morati ali jednako tako je jako važno ili još važnije da će žene to moći.

Ovo je jedan zakon koji očito regulira materiju koja je odavno bila zrela za reguliranje pa onda se i prema njemu danas čini mi se sa velikom ležernošću odnosimo jer se radi o nekoj temi koja je dakle već davno na neki način apsolvirana ne samo kod nas u Hrvatskoj nego i u Europi pa se onda tako važno pitanje kao što je ukidanje obaveznog služenja vojnoga roka tako ležerno doživljava u Hrvatskom saboru što je naravno dobro, ali mislim da smo donoseći ovu odluku tek danas odnosno ovih dana propustili puno toga učiniti ranije, izgubili zbog toga puno energije, izgubili zbog toga puno novca, puno radnih dana a da za to nije bilo zapravo gotovo nikakove potrebe, to je bilo već vidljivo prije pet godina. Ako postoje neki razlozi da se ne ukine obavezno služenje vojnoga roka oni postoje upravo sada. Upravo sada se u našem susjedstvu događaju neki procesi pa se čak spominje i rat kao mogućnost rješenja tih procesa. Dakle, ako su ti argumenti nekada postojali, a ja smatram da nisu nikada postojali u zadnjih nekoliko godina i procesi koji su započeli ovdje ne mogu se zaustaviti politikom neke stranke pa bila ona i radikalna stranka bilo koje zemlje. Prema tome, ako nisu postojali tada onda sigurno ne postoje ni danas. Ali ako su postojali tada onda su danas jači nego što su bili prije nekoliko godina. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke naravno podržava ovaj prijedlog zakona. Smatra da je on ne samo u trendu koji se događa u svijetu nego da će on sasvim izolirano od bilo čega što se događa u svijetu i u Europi pridonijeti snaženju naše obrambene moći, omogućiti da se smanjena proračunska sredstva, ona su po logici stvari manja nego što su bila u godinama rata ili nakon rata, da se ta sredstva troše racionalnije i da u konačnici imamo ono što svi govore a zapravo se vrlo teško dolazi do toga a to su male dobro opremljene, dobro izvježbane oružane snage koje onda znače zapravo ukupnu borbenu spremnost i obrambenu sposobnost zemlje uvećanu a ne umanjenu makar su ukupne snage oslabljene pa je oslabljen zapravo i proračun kao što se to dogodilo proteklih godina. To je razlog zašto mi podržavamo ovaj prijedlog ali svejedno bih želio napomenuti da ministru obrane da bi bilo u redu da sa ovog formalnog stajališta prijedlog bude uredan. Naime, u obrazloženjima ovoga prijedloga i tekst i odredbi važećeg zakona nedostaje svaka druga stranica pa ako pokušate čitati neke odredbe zakona koji se mijenjaju i uspoređivati sa onim što je bilo prije to nećete moći jer tih članaka zakona ovdje nema. Na krivo je to faxirano odnosno ovdje složeno, ne znam čija je to greška ali taj formalni dio, ta formalna dimenzija zakonskog prijedloga uvijek mora biti poštovana, pa čak kad se radi o tako samo razumljivim zakonskim prijedlozima kao što je ovaj tu. Prije nego što još nešto kažem o najvažnijem predmetu ovoga zakona, jednako tako Zakona o službi u oružanim snagama upozorio bih da donošenje odnosno uvrštavanje kao važnoga dokumenta strateškog pregleda obrane što također pozdravljamo treba pokušati ustanoviti koji je zapravo odnos svih tih dokumenata koje ćemo sada imati na području obrane. Imamo strategiju obrane kao najviši dokumenat, strategiju nacionalne sigurnosti još iznad toga ali ona dakle regulira šire područje nego što je područje obrane. Imamo strateški pregled obrane, imamo dugoročni plan razvoja oružanih snaga, imamo godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava i vođenju ukupne kadrovske politike itd. Postavlja se pitanje kako ćemo postaviti odnose između tih dokumenata tako da svi ti dokumenti daju svoj doprinos ukupnom normativnom uređenju odnosa unutar oružanog sustava Republike Hrvatske. Pa tako se otvara pitanje da li će strateški pregled obrane kao najniži dokumenat, da li će on biti dostupan Hrvatskom saboru i u kojoj dinamici. Ako je to tako, ako ćemo svake godine razmatrati, primjerice ovdje u Hrvatskom saboru strateški pregled obrane onda nema potrebe da imamo godišnje izvješće o stanju u oružanim snagama itd. kako se već taj dokumenat odnosno to izvješće zove. Prema tome, Ministarstvo obrane bi trebalo u idućih nekoliko mjeseci nakon donošenja ovoga zakona pokušati uspostaviti jasan odnos između tih pet dokumenata odnosno obveza koje postoje prema Hrvatskom saboru tako da svaki od tih dokumenata bude što je moguće čitljiviji, njihov odnos što je moguće jasniji, a odnos Parlamenta prema tim dokumentima to znači vrednovanje tih dokumenata bude takovo da Parlamentu bude vrlo jednostavno pratiti što se u tim dokumentima događa, što se u njima nalazi odnosno što se događa oružanim snagama Republike Hrvatske? E sad naravno povratak na ovo najvažnije pitanje, to je pitanje ukidanja obaveznog služenja vojnoga roka. Ono se ovdje ne zove ukidanje, ali nigdje u svijetu ne postoji ukidanje kao nešto što je, što je nepovratno. Ne postoji ni jedna zemlja u svijetu koja je nepovratno ukinula obavezno služenje vojnoga roka. Takvu neku obvezu prema domovini, prema obrani zemlje nije moguće ukinuti makar se kolokvijalno to zove ukidanje obaveznog služenja vojnoga roka. A mi se stalno bojimo da je to nešto jako opasno pa se onda govori o zamrzavanju, o suspenziji i tako dalje. Vi to možete shvatiti kako god hoćete. Kolokvijalno je to ukidanje obaveznog služenja vojnoga roka. A naravno da Hrvatski sabor i najviša tijela ove zemlje imaju mogućnost kad god hoće ponovo vratiti tu najvišu obvezu obrane zemlje u život. Prema tome da oko tih naših više političkih isforsiranih razlika terminoloških da li je to ukidanje, suspenzija ili zamrzavanje ne trošimo baš previše riječi. To je u našem jeziku uvriježeno kao ukidanje obaveznog služenja vojnoga roka i ja ću to tako i zvati. Naravno ovdje se uz ova pitanja koja su postavljena zašto to nije učinjeno ranije otvara i pitanje da li smo sada u ovome času cjelovito definirali taj model? Ja bih tu postavio nekoliko pitanja. Ovdje se govori o tome da će odnosno ne govori se ništa što znači da ostaju odredbe postojećeg zakona. Da će to obavezno, da će to dragovoljno služenje biti 6 mjeseci. A onda se omogućava da ročnici nakon te temeljne obuke imaju posebne tečajeve odnosno osposobljavanja za djelatnog vojnika odnosno izobrazbu za časnika oružanih snaga Republike Hrvatske. Pitanje je da li je to, da li je to logična i dobra odredba. Meni se čini da bi svi oni koji uđu kao dragovoljci u sastav oružanih snaga već od samoga početka zbog visokih zahtjeva koji se postavljaju na suvremenoga vojnika trebali odslužiti neki neki duži period, 9 mjeseci. Ali oni bi naravno za to trebali biti i posebno stimulirani. Postavlja se pitanje da li, dragovoljno služenja vojnoga roka? Bez ikakove stimulacije, financijske ili neke druge. Neka druga bi bila stimulacija gotovo vjerojatnoga, izvjesnoga potpisivanja ugovora sa Ministarstvom obrane nakon što se završi taj, taj vojni rok to bi bila značajna stimulacija onda bi se taj vojni rok mogao po mom mišljenju i trebao produžiti na 9 mjeseci tako da bi svi vojnici dakle zbog povećanih zahtjeva na djelatnog vojnika u suvremenim uvjetima prošli neki duži rok, za to bili stimulirani. Za to bili i financijski stimulirani ako treba. To ne bi bilo preveliko opterećenje proračuna Republike Hrvatske odnosno Ministarstva obrane. A onda bi većina njih gotovo po definiciji gotovo samorazumljivo potpisivala profesionalne ugovore sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske. To bi značilo da bi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske trebalo i odlučiti koliko tih mladića, ročnika će svake godine služiti vojni rok? Što će se dogoditi ako se slučajno Ministarstvu obrane prijavi 4 tisuće ili 5 tisuća dragovoljnih ročnika a stvarne potrebe oružanih snaga u tom času nisu 4 tisuće nego su radi obnove vojničkoga kadra recimo 1000 ljudi. Ima li logike da onda tih 3 tisuće dragovoljaca koji su viška, koji su prekobrojni služi vojni rok? To bi trebalo biti razlog za povećane kriterije i za poboljšanje psihofizičkih osobina onih koji će služiti vojni rok, a država upućuje na služenje vojnoga roka onoliko vojnika koliko njoj treba. To je čisti gubitak energije bez obzira na njihovu izraženu volju da se vojni rok služi ako to u tom času politici odnosno politici koja se vodi u Ministarstvu obrane apsolutno nije potrebno. To je pitanje koje se ovdje otvara i ja bih molio da Ministarstvo obrane u tijeku ovih perioda koji će proći između 2 čitanja ovoga zakona malo razmisli i o tome i da pokuša bar odgovoriti na te dileme koje sam ja ovdje postavio. Drugo je pitanje koje se ovdje isto tako ne regulira a bilo bi možda logično regulirati ga u zakonu koliko godina najviše u ovim novim okolnostima treba imati hrvatski vojnik? Mi znamo da je naša Hrvatska vojska dobno u vrlo visokoj dobi. U suvremenim hiper super profesionaliziranim vojskama profesionalni vojnik obično nema više od 30 godina. To je najstariji vojnik. A mi smo imali situaciju u Hrvatskoj da je prosjek dobi naših vojnika 33, 34, 35 godina. Naravno da netko tko ima 35 godina ili više ako je to prosjek ne može biti odgovarajući profesionalni vojnik. Ako je netko proveo u ugovorima sa ministarstvima obrane, ne znam 5, 6 ili 7 godina i do tada nije postao dočasnik ili časnik taj mora napustiti vojnu službu. Ne može biti vojnik sa 35 ili 40 godina jer to je onda njemu jedina profesija a sa 40 godina kao profesionalni vojnik, a ne dočasnik, a ne časnik je apsolutno neperspektivan. On nema više mogućnosti započeti novu karijeru i to je jedna situacija koja tog čovjeka zapravo može dovesti u bezizlaznu situaciju. Rješenje je naravno opet prijevremene mirovine i tako dalje što će dugoročno opet opterećivati državni proračun. O tome bi trebalo promisliti. Dakle trebalo bi limitirati koja je najviša dob profesionalnoga vojnika. I ako netko tko je stupio u profesionalnu vojsku sa 20 godina, do 28 ili 29 godine zbog svog gubitka ambicije ili zbog nekih drugih razloga nije postao dočasnik ili časnik oružanih snaga taj više ne bi trebao biti profesionalni vojnik. To je način kako su uređene vojske u većini suvremenih zemalja. Evo dakle uz ponavljanje temeljne, temeljnog prigovora da ovaj zakon dolazi prekasno, da smo u međuvremenu izgubili puno energije, puno radnih dana ljudi koji su mogli studirati, raditi, plaćati poreze ovoj zemlji a išli su u vojsku a nisu to željeli, o njima govorim. Dakle ili su naravno bili u ovom civilnom služenju što je također na neki način bila neka vrsta karikature jer često puta te obveze prema domovini nisu bile … /Govornik Dakle, uz tu napomenu da se itekako kasni sa ovim zakonom klub zastupnika HNS-a će podržati i podržava temeljnu intenciju zakona dakako. Ali bi voljeli da na ova pitanja koja smo postavili do drugog čitanja dobijemo ako ne promijenjen tekst zakona ono bar suvisle odgovore. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Eto nakon pet godina primjene Zakona o obrani Vlada smatra da je došlo vrijeme da se on popravi, uskladi ili da se prilagodi potrebama koje su nastale kao rezultat novih okolnosti ili naprosto da se pokuša sadašnje stanje ili sadašnje percepcije koje vladaju u ovom društvu na neki način namiriti sa ovim izmjenama i dopunama ovog prijedloga zakona. Naime, na samom početku ja bih pokušao kazati da ponekad gotovo licemjerno izgleda stajalište onih koji na početku kažu da oni i njihove stranke jesu za Europsku uniju, pa jesu i za NATO, a nakon toga navedu jedno 10 valjanih argumenata da bi se trebalo iz jedne i druge asocijacije odmah povući. Tako da je vrlo teško razumjeti što se pod tim podrazumijeva, što to znači ako je postojao konsenzus ili ako postoji konsenzus danas u pogledu onih pitanja pitanja koja se tiču sudjelovanja u vojnim vježbama ili u vojnim akcijama ili u mirovnim misijama pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i ako je tu postignut jedan politički, jedan nacionalni konsenzus onda je pomalo čudno da se isto tako odmah pokušava stvoriti paralela sa onim misijama u kojima Hrvatska ne sudjeluje, koje i nisu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, da bi trebalo povući paralelu, pa već i eto Hrvatska više nema potrebe ni u Afganistanu sudjelovati, jer je tamo, a točno je nešto lošija situacija nego što je bila. Da li to govori o vjerodostojnosti. Naravno, ovo nije stav većine, ali mislim da nije dobro radi vjerodostojnosti politike baratati sa takvim činjenicama. Naime, države, ugovori, pa i određena politička stajališta su vrlo ozbiljne stvari. Ne mogu se ljudi nabacivati s time danas jesu, sutra nisu i ne mogu ljudi danas govoriti jedno, a sutra drugo kad su u pitanju ozbiljne stvari. Sudjelovanje u mirovnim misijama su vrlo ozbiljne stvari. Koje su poruke snaženju ili provedbi ovih izmjena i dopuna Zakona o obrani upravo u kontekstu ovakvog načina gledanja, jer prelaskom ili usvajanjem ovih izmjena i dopuna evidentno je u Hrvatskoj više neće postojati dragovoljno služenje vojnog roka. Ono će biti u potpunosti, vojska će biti profesionalizirana, a onaj dio koji se bude regrutirao kroz nazovimo to one koji to žele iz svoje volje i bez naknade služiti mislim da ne trebamo sada biti neiskreni pa kazati da će ih biti toliko puno da ih nećemo moći prehraniti. Ja bih volio da ih bude. Osobno ja bih volio da ih bude. Osobno ja bih volio i da je ovaj proces tekao jednim drugim smjerom nego što je tekao. Međutim, činjenice danas govore da percepcije javnosti naših građana govore da oni podržavaju ukidanje vojnog roka i profesionalizaciju. Međutim, da li mi točno znamo na koji način i da li možemo dati odgovor u ovom momentu, da li u sadašnjim uvjetima ove sigurnosti u našoj regiji, da li u izazovima koji postoje, da li možemo odgovoriti u okviru profesionalne vojske i na koji način ćemo u stvari tzv. pričuvu koja se može uvijek aktivirati, znači da ne bude suspendirana pokrenuti i koji su mehanizmi stvaranja tog jednog rezervnog tima koji može u određenim uvjetima i okolnostima biti pripravan. Da li je to i koliko je to realno? Na koji način naime osigurati u uvijek relativno mirnim kao i relativno nemirnim uvjetima koji vladaju na ovim prostorima, a siguran sam da će oni biti relativno mirni i relativno nemirni isto kako su bili i dosadašnjih godina. Prema tome, mislim da kada je u pitanju nacionalna sigurnost, kada je u pitanju zaštita integriteta svake zemlje da ta poglavlja su uvijek jednako otvorena, da ne treba biti toliko slijep a kazati to je zatvorena tema i ulaskom u integracije ona prestaje za nas vrijediti. Mislim da su to kriva opredjeljenja. A činjenica što je do sada bilo gotovo neshvatljivo da i Europa, Europska unija stvara u stvari vlastitu vojsku kao potpora svojoj vanjskoj politici. Mi danas imamo to kao činjenicu. Znači, Europska unija je ocijenila da mora gotovo stvarati vlastitu vojsku kao potporu realizaciji svojim ciljevima na vanjsko-političkom planu. To govori o vrlo važnoj ulozi vojske. Vjerojatno govori, jer Europska unija vjerojatno ima i NATO iza sebe. Zašto bi uz NATO stvarala borbene grupe, a čini mi se da je stvorila dvije borbene grupe. I to ključnih zemalja u Europskoj uniji. Prema tome, nitko ne zanemaruje vlastitu sigurnost kada je u pitanju obrana. Mi smo sada kroz ovih pet godina potpuno olabavivši pristup obrani, pristup služenju vojnog roka, sustavu osiguranja pričuva, reformama koje su ako gledate od devedesete na ovamo recite mi jedno ministarstvo, jedan sektor koji je imao učinkovitije ili može biti pod navodnike učinkovitije reforme, ali jače kresanje nego što je to doživjelo Ministarstvo obrane. Recite mi koji je to sektor od devedeset i pete na ovamo doživio takve reforme koje su pogodile i ljude koji su stvarali ovu zemlju, sustav pa ne znam da li je baš pristojno reći da li je kroz te reforme ukupna sigurnost obrane doživjela pad ili uspon, to ne znam, neću se u to upuštati. Ali što želim kazati? Želim kazati da gotovo niti jedna zemlja, niti jedna asocijacija raznih zemalja sebi ne daje pravo da ostane bez vlastitih resursa obrane. Makar iza sebe imali ogromne potencijale koji su ovakve političke, vojne ili bilo kakvog drugog karaktera. Prema tome, ja ne želim, niti klub HSS-a smatra da ne treba podržati ove izmjene i dopune, jer su one nastale kao prirodno stanje stvari. Mi ih danas smo ih zatekli, vi ih ne možete promijeniti. Ali ostaje činjenica da se ne smije kad je u pitanju nacionalna sigurnost, kada je u pitanju obrana zemlje, kada je u pitanju periodi kada se ocjenjuju boljim ili lošijim, kad je u pitanju opća regionalna sigurnost, a ona je vrlo, vrlo promjenjiva, tu su fluktuacije gotovo češće nego u deviznim kursevima, kad je u pitanju to. Ne smije se ostaviti naprosto praznom. I mora se početi voditi ozbiljnija nakana da se upravo osigura snaga i vjerodostojnost vlastite moći obrane. Pa i ovi sada najveći pomorski manevri koji se održavaju u Jadranu, ne znam, uskoro, jel', oni upravo govore o tome da se Hrvatska mora ojačati na tom prostoru Hrvatske ratne mornarice, da mora biti suverena u svojim vodama. Znate šta je nama i proglašenje ZERP-a i proglašenje bilo kojih ograničenja. Ako nemamo operativni način da budemo suvereni, da kontroliramo, da kažnjavamo i da budemo prisutni tu. Nažalost danas nemamo takve potencijale. Naravno ono pitanje tko će slati hrvatske vojnike na vježbe, da li će to biti Parlament, da li će to biti Vlada, ja mislim da to nije prisutno u pitanju odabira. Mislim da je, ono što sam ja uvijek govorio pitanje nadzora nad Oružanim snagama, ali kvalitetnog nadzora, pitanje imanja svih instrumenata kojima će se nadzirati proračun, trošenje proračuna, način nabave način nabave kao najvažniji segment je ono pitanje koje Parlament mora imati. Parlament treba uspostaviti svoju ulogu i svoje mehanizme, a ne se baviti kvazimehanizmima u tome da li će odluku donijeti Vlada ili će donijeti Parlament. To je nebitno, to je nebitno. Nebitno je iz razloga što u svakom Parlamentu postoji većina. Daj mi recite koja to većina neće poslušati svoju Vladu. Pa svaka je poslušala većina svoju Vladu. Svaka ozbiljna većina je poslušala svoju ozbiljnu Vladu, znači promijenio sam formulaciju. biti, zadaća Parlamenta se ne treba baviti konstatacijom kakva je Vlada, nego se treba baviti onim razlozima zašto postoji parlamentarni nadzor. Parlamentarni nadzor postoji ne zbog parlamentarne većine ili zbog Vlade, nego zbog uloge hrvatskog Parlamenta da nadzire procese kod odlučivanja o proračunu, kod odlučivanja o trošenju proračunu, kroz sustav nabave i direktnim mogućnostima nadzora na koji se troši i nabavlja sredstva kad je u pitanju obrana zemlje. Prema tome ja opet želim podsjetiti da je upravo europske praksa i europsko zakonodavstvo upravo sazidano na ovim elementima. nikada nismo skloni, bez obzira o čijoj se očigledno većini radilo da se takva praksa u Parlamentu promijeni. Jer kad se ona promijeni u Parlamentu onda će ona postati normalna svugdje, ali dokle je mi ne promijenimo. A mi smo ti koji je jedini možemo promijeniti. Tada naravno da stalno bolujemo od istih bolesti. Ponavljamo uvijek kao papagaji da su se problemi rodili u sustavu nabave, u sustavu ugovaranja, u sustavu u tome da li ćemo poduprijeti Austriju ili da li ćemo biti dobi sa ovim umjesto da vodimo respekta o vlastitim potrebama i o vlastitom stvaranju strategije koja mora voditi upravo iz ovog Parlamenta. Hrvatskoj nije svejedno, odnosno svejedno je od koga će nabaviti oružje, ali nije svejedno da li će 70% tog oružja biti sagrađeno iz hrvatske konstante, da li će se ona proizvoditi u Hrvatskoj, da li će to otvoriti radna mjesta i perspektivu u Hrvatskoj. A sasvima je svejedno da li će to biti Finska, Austrija, Njemačka, bilo šta drugo. Prema tome, kroz ovaj Zakon o obrani koji je uistinu važan, jer se preko njega slamaju sve ove dileme i teme o kojima sam govorio. Ovo što je sada sadržano u izmjenama i dopunama je preslika onoga što danas imamo. Mi danas ovakvo stanje imamo. Tu nemate šta oduzeti ni dodati. I to se ne može ne prihvatiti. Međutim to je nedostatno. To čak nije ni dobar put, bez obzira tko ga je zacrtao i kada ga je zacrtao. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. trebalo je ovoj Vladi 3 i pol godine iako je još na početku svog mandata 2003. godine u svom programu obećavala kako će se napraviti izmjene i dopune i zakona iz područje obrane i nacionalne sigurnosti kako bi se provele sve reforme koje su se već tada ocijenile, a koje smo i vidjeli u prvom izvješću o stanju obrambene spremnosti odnosno stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske da su nužni. Nažalost to dobivamo tek, znači sad u travnju, znači pri kraju mandata ove Vlade. I nije to ono što smo mi u klubu Hrvatske stranke prava očekivali. Dapače ovaj zakon nam se čini da ima karakter promidžbenog izbornoga zakona i vezano je samo za ovaj dio prijedloga o mogućnosti zamrzavanja obveze služenja vojnog roka. sve zemlje koje su išle na čistu profesionalizaciju, znači ovo je uvođenje čiste profesionalizacije vezane za Oružane snage Republike Hrvatske to su radile dugoročno, dugo vremena. Uzmimo primjer Italije i Francuske i svih drugih zemalja u Europi. Jer naime da bi se išlo na jednu čistu profesionalnu vojsku mora biti država koja je gospodarski jaka. Mi nažalost u Hrvatskoj idemo na zamrzavanje obveze služenja vojnog roka bez da mi danas ovdje možemo čuti od ministra obrane, odnosno od predstavnika Vlade šta je sa onom studijom isplativosti. Naime ta studija isplativosti vezano za totalnu profesionalizaciju koliko znamo bila je započeta s izradom u Ministarstvu obrane i koliko znamo kad se vidilo da je to u biti još skuplje od onoga što se misli da će se napraviti uštede a u biti je skuplje. profesionalnu vojsku, znači prva je u Europi krenula Velika Britanija, odnosno Sjedinjene Američke Države. Zašto? Zato što su to bile kadre ekonomski podnijeti i mali su znači jako gospodarstvo, imali su dobre gospodarske pokazatelje, dobar državni proračun. Italija ako znate i Francuska su postupno uvodili pa su mislili jedno razdoblje, pa su stali, pa su mislili drugo razdoblje. Znamo i sami kakva nam je situacija vezano za dio koji se u državnom proračunu izdvaja za Ministarstvo obrane. Naime, ako 75% proračuna Ministarstva obrane ide za plaće i materijalne troškove to znamo da nije zadovoljavajuće. Ako znamo da u sklopu toga ide i onaj dio vezano za sudjelovanje naših pripadnika u mirovnim misijama bilo pod okriljem Ujedinjenih naroda, bilo pod NATO savezom onda tu dolazimo do jasnih pokazatelja da će se teško biti provesti reformu i modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske ako se ne zna koji će tu biti i ti financijski pokazatelji. Očekujemo znači da Vlada do drugoga čitanja jasno izađe sa tom studijom isplativosti. Da točno vidimo što to donosi Hrvatskoj. Je li to jeftinije, u kom opsegu je jeftinije i što će donijeti u samoj konačnici. Drugi će se problem automatski s ovim javiti a to je ovaj dio tzv. dragovoljnog služenja vojnoga roka. Naime vidjeli smo i sada kakav je trend vezano za javljanje na civilnu službu, znači na služenje vojnoga roka. Vidjeli smo da su porazni rezultati ocjene sposobnosti novaka za vojnu službu za 2005. i 2006. godinu da je negdje do 40% kao takvih proglašeno proglašeno ili nesposobnim ili privremeno nesposobnim za vojnu službu. Da li je to posljedica promjene zdravstvenog stanja nacije ili je to posljedica određivanja novih kriterija malo strožijih nego što su nekad bili, to je stvar na Ministarstvu obrane koje treba utvrditi. Ali ako ćemo ići po tome odnosu pitanje je dali ćemo mi za par godina uopće moći računati i na koji broj hrvatskih državljana znači ili novaka ili žena koje će se javiti na dragovoljno služenje vojnog roka kako bi se napravio ovaj dio nužan da se na taj način i popunjavaju i same Oružane snage. Znači to su to su ta pitanja na koja svakako mi trebamo donijeti i dobiti pun odgovor da bismo znali u konačnici kad odlučujemo o tome, da li smo mi u ovome trenutku znači spremni na profesionalizaciju Oružanih snaga. Znamo li što u punom smislu te riječi znači, da li će to stvarno biti jeftinije ili će to biti skuplje za Hrvatsku i konačno da dobijemo onaj odgovor koji su to glavni dokumenti koji su bitni za provedbu i preustroja i reformi kako Oružanih snaga tako i obrambenoga sustava u cjelini. Naime u zadnjem izvješću rečeno je što smo mi predlagali još prošle godine da se mora izmijeniti i strategija obrane nacionalne sigurnosti. Znači ako imamo što je najvažnije za uspostavu, za reformu, za preustroj cijeloga sustava kao i obrambenog sustava i Oružanih snaga kao glavnog nositelja toga dijela obrambenog sustava Hrvatske, moramo imati znači strategiju. Konačno smo dobili i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. Moramo imati plan obrane i onda tu dolazi normalno i ovaj dio Zakona o obrani i pratećih drugih zakona kao što je Zakon o službi u Oružanim snagama. Na žalost sada idemo sa Zakonom o obrani prije nego što smo išli sa izmjenama strategije. u isto vrijeme trebalo je ići i sa izmjenom strategije obrane i nacionalne sigurnosti zbog toga što strategija kao takva određuje pravila, određuje okvire, daje smjernice kako i na koji način i onda dolazimo na Zakon o obrani, druge propise i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga koje će biti u toj funkciji. Vi ste ovdje jedino napravili tu novinu da ste uveli i ovaj dio strateškog pregleda obrane o kojem se već dugo vremena govori, samo je pitanje da li je to ono što ste vi ovdje definirali, da li je strateški pregled obrane dokument u kojem se daje ocjena stanja obrambenih sposobnosti, razvijenosti i … obrambenog sustava te utvrđuje potreba za reformom ili prilagodbom obrambenog sustava u novonastalim okolnostima … /Ne razumije strateški pregled obrane Hrvatska je normalno počela raditi zbog toga što je to bilo u sklopu i ovoga napora Hrvatske za pristupanje NATO savezu. Neznamo da li ste točno pogodili, da li vi znate u konačnici kako će izgledati taj dokument o kojem ovdje govorite, znači koje daje ocjena obrambenih sposobnosti, razvijenosti i uređenosti svega ostaloga. Ocjenu o svemu tome daje znači Vlada, odnosno Sabor utvrđuje razmatrajući izvješće o stanju obrambene spremnosti, o stanju u Oružanim snagama. Znamo znači da ste ovaj dio radili u sklopu onoga što je potrebno napraviti u smislu reformi i onoga Hrvatska prema ovim dijelovima iz akcijskoga programa i plana koji se provodi u fazama vezano za pristupanje NATO savezu. Također ste ovdje u članku 3. dodali veći broj razno-raznih dokumenata koji će se kao takvi donijeti. To vam je koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera. Niste definirali što to je, što bi trebalo definirati onda. Plan ponude infrastrukturnih objekata u Oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske. taj plan očito ne može nitko drugi donositi osim Hrvatskog sabora. To je plan ponude infrastrukturalnih objekata u Oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske. Znači da li su to određene baze drugih oružanih snaga i ne i ne može se o tomu dokumentu odluku donijeti niti verificirati takav dokument nego samo Hrvatski sabor. Dalje, što podrazumijevate pod katalogom sposobnosti za Republiku Hrvatsku i drugi potrebni dokumenti koji proizlaze iz preuzetih obveza u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kome je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora su dokumenti kojima se osigurava implementacija partnerskih ciljeva. Gledajte kada uvodite nove dokumente u području obrane, morate razlikovati dvije stvari. Jedna je stvar ono što se uzima prema međunarodno preuzetim obvezama vezano da je to ili Partnerstvo za mir ili su to međunarodni ugovori koje smo mi kao Hrvatska u području obrane Oružanih snaga sklopili s nekim drugim državama ili je to u sklopu Partnerstva za mir. Onda u zakonu morate urediti što je svrha toga, što će se sve to planirati. Jer ovo posebno buni nas taj plan ponude infrastrukturalnih infrastrukturalnih objekata u Oružanim snagama drugih zemalja. Znači imati ćemo strane baze stranih Oružanih snaga u Hrvatskoj, jel' to. Mislim to je stvar o kojoj ne može odlučivati ni Vlada, ni predsjednik Republike, nego može odlučivati samo Hrvatski sabor, ali je potrebno da sve te dokumente koje nove predviđate da date jednu definiciju, da date ili ćete podzakonskim propisom razraditi da li će to biti, koliko će dokumenata takav jedan kao dokument imati, tko će ga izrađivati, na koji način. Znači to je ta metodologija. Recimo metodologija mora biti normalno za izradu ovoga koncepta potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera. Mora biti, znači pa će jedan dio biti iz već međunarodno preuzetih obveza, drugi dio je ono što mi ćemo spremiti da bi imali spremno za nešto drugo. znači treba li imati 16 tisuća pripadnika oružanih snaga, od toga 8% će morati stalno biti angažirano u razno raznim misijama, bilo u okviru NATO saveza. To je kriterij koji se zna. A da bi to sve dostigli znači treba napraviti jedan dio modernizacije, preustroja i svega ostaloga, jer budimo realni do sada što je rađeno u okviru oružanih snaga bio je jedan dio reformi koji ipak možemo samo prevesti na smanjenje broja pripadnika oružanih snaga. Ali u ovome drugome dijelu znači modernizacija i svega ostaloga nije bilo bitnih pomaka, nije bilo ni moguće je nedostajalo financijskih sredstava, a poglavito je to bitno i u ovome dijelu kad se govori o Zakonu o …/Govornik djelovanja obrambenih snaga obrambenog sustava u akcijama znači u miru, u akcijama zaštite i spašavanja. Također bi znači trebalo predvidjeti kad smo već kod toga stvar, ona stara dvojba oko usporedbe i angažiranja oružanih snaga da tu moraju biti supotpisi jednoga i drugoga, predsjednika države, predsjednika Vlade. Znači to je taj i Ustavni dio koji je dosta loše razrađen i što u datim situacijama može imati dvojbe. Mislimo da bi ovdje trebalo ići na i onu situaciju uvođenja tzv. ovoga dijela, opisati izvanredne okolnosti. Znači postoji situacija kad se obrambeni sustav angažira. Angažira se u miru, u akcijama zaštite i spašavanja, što je i utvrđeno i Zakonom o obrani i normalno koji treba biti razrađen planom uporabe, planom planom djelovanja u zaštiti i spašavanju, ali također znači moramo predvidjeti i ove sve druge mogućnosti kako i na koji način se može, znači druga je situacija neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti države, situacija ratnog stanja, ali ima ovih situacija koje u biti recimo razno razni pokušaji terorističkih djelovanja ili bilo čega drugoga, to bi vam bilo u toj skupini kategoriji izvanrednih okolnosti. Te izvanredne okolnosti imaju sve zemlje druge razrađeno. Znači predlažemo da razmislite o tome da se uvede ovaj koji smo mi nekad imali pojam izvanrednih okolnosti, taj pojam imaju sve zemlje vani u smislu, ali samo u smislu djelovanja i u kojim okolnostima, ne u smislu da se ide u nekakve druge situacije. Ali kažem, postoji treba to dobro razmisliti jer ima takvih situacija. Recimo uzmite varijantu znači za uporabu oružanih snaga ili njezinih dijelova mora biti supotpis i predsjednika države i predsjednika Vlade. pitanjima mi je teroristički čin. Predsjednik države je recimo u Indiji, predsjednik Vlade u Irskoj i kako će se donositi odluka o uporabi, a možeš u tome trenutku imati jedinu mogućnost uporabu protuzračne obrane. Kako će se donijeti? A predsjedniku Sabora nisu ostavili ovlaštenje da to napravi? Ne, ne, to su te situacije. Oko nacionalne sigurnosti se ne možemo pogađati. Znači, evo ja vam govorim o konkretnoj situaciji kad se može dogoditi da se mora uporabiti protuzračna obrana. Mora se uporabiti protuzračna obrana, imamo dojavu iz recimo NATO saveza, imamo dojavu od MISX-a, CIA-e, bilo koga drugoga da je ukraden zrakoplov teroristički koji ima nakanu terorističkoga djelovanja. Mi jedino što možemo napraviti u toj situaciji upotrijebiti recimo protuzračnu obranu, srušiti taj zrakoplov. Ali kako srušiti kad ne može zapovijed izdati, zna se kakav je sustav izdavanja zapovijedi. Prema tome, to su sve te situacije gdje se ustvari unaprijed mora stimulirati da bi rješenja koja će biti sadržana bila takva da odgovaraju i daju odgovor na sve situacije. Evo recimo može se dogoditi i da je predsjednik Sabora isto na putu, U isto vrijeme. Moguće bi bilo. Prema tome, mislimo da će trebati puno odgovora i truda za drugo čitanje da bi dobili zakon koji će imati uporabnu vrijednost i koji će kao takav biti primijenjen. Hvala lijepa. Hvala. U 16 i 12 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj točci. Za Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. predsjedniče, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Nastojat ćemo dakako da u ovoj našoj raspravi povodom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani ne raspravljamo o ulasku Republike Hrvatske u NATO. To je pitanje iznimno važno i bilo bi dobro da imamo jednu tematsku raspravu u Saboru o tome kako i šta treba učiniti da Hrvatska što prije ispuni uvjete za ulazak u NATO i da naravno ulaskom u NATO osigura i zaštiti svoju obrambeno-sigurnosne interese s jedne strane i s druge strane da puni doprinos miru, stabilnosti i sigurnosti na ovom prostoru i u Europi, pa i šire kao buduća članica NATO-a. Međutim, ne može se provesti rasprava o ovakvom Zakonu jer on se tiče velikog broja građana, odnosno bolje rečeno svih građana Republike Hrvatske, on se tiče stvaranja pravnog instrumentarija reguliranja prava obaveze i odgovornosti vezano za obranu vlastite domovine …/Govornik se ne razumije./… za sigurnost, a da se odmah u početku ne stavi mali prigovor predsjedniku Sabora. Bez obzira što je predsjednik Sabora iznimno opterećen poslovima i obavezama, to je potpuno jasno, ali se prije utvrđivanja dnevnog reda i stavljanja točke u dnevni red mora osigurati da predložena točka dnevnog reda ispunjava Poslovnikom propisane uvjete da bi o njoj moglo …/Govornik Naime, ja moram reći, mi smo dobili Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrani koji ima 30. članaka. Od tih 30. članaka tri zapravo ne mijenjaju ništa i ne dopunjuju, nego samo zapravo dopunjuju tekst i zapravo se odnosi na prijelazne i završne odredbe, dakle ostalo je 27. Od tih 27. u 13 slučajeva predložene odredbe zakona koje mijenjaju ili dopunjuju postojeće odredbe zakona tih odredbi koje se mijenjaju i dopunjuju nema i mi zapravo bi morali tražiti tekst tog Zakona i izvan ovog Prijedloga na Internetu ili u "Narodnim novinama" da bi mogli uporediti sve to, a znate da je ova točka dopunjena dnevnim redom. Došao u dopunu dnevnog reda. Ja ovo posebice naglašavam iz razloga što se nekoliko članaka se zapravo propisuju veoma važne ovlasti pojedinih državnih tijela koje su upitne i o nečemu, nešto je o tome malo govorio i kolega Kovačević u ime kluba HSP-a. Ne samo sa aspekta da li trebaju tako biti propisani, nego i s aspekta da li tu nadležnost baš tom tijelu treba dati. Pa dopustite da samo pobrojim na brzinu. Ako uzmete članak 2. mijenja se članak 5. nema ga priloženog. Ako uzmete članak 3. mijenja se opet članak 5. točka i dodaje se novi članak 5. …/Govornik se Ako uzmete članak 4. mijenja se članak 6. nema ga. Ako uzmete članak 9. kojim se briše primjerice članak 12. tog članka koji se briše, nema ga. Ako uzmete članak 10. vidjet ćete da nema članka 13. koji se opet mijenja i dopunjuje. Ako uzmete članak 14. vidjet ćete da nema članka 54. koji se zapravo pojedine točke, stavke brišu. Ako uzmete članak 16. nema iza članka 62. prethodno njega da se vidi kad i šta sljedi i to kao 62.a. Ako uzmete članak 17. vidjet ćete da nema u prilogu ovih točaka članka 66. članka 66. koji se mijenja i treba da glasi itd. Ili članku 23. nema članka 128. Ili članku 20. nema članka 90. koji se mijenja odnosno pojedini njegovi stavci. Ili članku 26. nema članka 143. koji se briše itd. Dakle, ovdje ponavljam, da se radi samo o formalnom propustu. Zbog toga da se usklađuje zakon iz formalnih razloga, onda bi ja taj dio mogao prešutjeti u ime našeg kluba. Međutim, ne radi se o formi. Radi se o važnom sadržaju. Tako npr. mi dobijamo sada između ostaloga veoma važnu ovlast u novom članku 3. kojim se propisuje da se iza članka 5. treba dodat članak 5.a., koji glasi, citirat ću taj dio: "Koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera, plana ponude infrastrukturnih objekata Oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske." Znate, poštovane kolegice i kolege, to mogu biti skloništa po našim otocima i priobalju za podmornice, to mogu biti skloništa za vojne letjelice, za aerodrome, tunele itd. To mogu biti na kraju krajeva objekti, infrastrukturni objekti koji se zovu vojarne. To mogu biti naravno objekti koji su vezani za radarske stanice. Mogu biti naravno objekti koji su vezani za poligone. Ali, mogu biti i objekti koji bi trebali kao u ideji koja se razmatra u svijetu, kao u Češkoj i u Poljskoj da budu objekti na kojem će se na jednom mjestu razmjestiti radari u jednoj zemlji, a na drugom mjestu rakete koje bi trebale presretati lutajuće rakete koje bi eventualno sa Istoka napali i ugrožavali obrambenu sigurnost i sustav NATO-a. Pustimo mi o tome. Ja sve kažem šta može bit. I da o takvom odlučivanju odlučuje netko izvan Sabora bez nekakve njegove nadležnosti. Ovo je konkretno znate i sami a i vidjeli ste, ako uzmete članak 3. i pročitate obrazloženje, onda lijepo vidite dakle, kaže se u samom obrazloženju, predlaže se da navedene dokumente donosi Predsjednik Republike kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na prijedlog Vlade. A stručnu podlogu priprema ministarstvo i glavni stožer. Dakle, Vlada, Predsjednik Republike, Glavni stožer, raspolaže o teritoriju Republike Hrvatske, ne samo o infrastrukturnim objektima, jer oni nisu lebdeći objekti izvan teritorija. Mislim da o tom pitanju treba provesti raspravu. Ako mi ocijenimo i dobijemo instrumente kako nadzirati postupak donošenja takvih odluka i sagledati kada on može zadirati u pitanja od interesa za Republiku Hrvatsku, ne samo iz obrambeno sigurnosnih razloga, nego i drugih primjerice ekoloških itd., turističkih, gospodarskih, onda o tom pitanju možemo se razgovarati da bude možda i ovakva formulacija. Ali sa dodatnim instrumentima koji će osigurati zapravo nadzor, kontrolu i sigurnost u ime svih nas. Naravno u takvoj situaciji mi u klubu smatramo da je dobro, dobro je evo, prvo čitanje. Dobro je da se mogu staviti ovakve načelne primjedbe i da ovim pitanjima prije drugog čitanje se treba dodatno raspraviti i donijeti i zauzeti stajališta. Slična je situacija gdje se zapravo pod obrazloženjem da se u članku 6. članku 4., 5. i 6., pokuša urediti dodatno pitanje zapravo članka 7. Ustava vezano za upotrebu Hrvatske vojske odnosno oružane sile u sklopu organizacija čiji smo član, u sklopu ili zajedno sa partnerima s kojima zajednički radimo ili humanitarnom ili vježbovnom dijelu. Ali ima nekih stvari koje su dosta interesantno riješene. I o kojima mi moramo sasvim ozbiljno razmotriti. Prvo kažem ponovo, žao nam je da predsjednik Sabor nije vratio da se ovo dopuni, da dobijemo cjelovit materijal za raspravu. Ali, već kad se takva stvar dogodila onda smo morali poseći za onim što imamo kao mogući instrument. Ako uzmete primjerice članak 5. onda se kaže da se mijenja u članku 7. iza stavka 2. dodaje itd. I sad kaže ovdje odjedanput, daje prethodno mišljenje o pitanjima koji su značajni i važni a o svim prethodnim pitanjima daje Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga daje suglasnost. Znate, sada se postavlja odjedanput pitanje zašto bi Predsjednik Republike kao Vrhovni zapovjednik primjerice davao suglasnost na prijedlog strategije obrane ili davao suglasnost na prijedlog plana obrane Republike Hrvatske, a davao prethodno mišljenje na prijedlog strateškog pregleda obrane? Kako je to moguće? Pa Vrhovni zapovjednik je odgovoran za provođenje strateškog plana obrane. Zašto bi on davao zapravo prethodno mišljenje? Prethodno mišljenje je instrument u kojem on njega mora razmotriti ali nikog ne obvezuje. Sad se postavlja pitanje tko kome odgovara? To je pitanje, znate. I kako mi s aspekta ostvarivanja ustavne pozicije Parlamenta da nadzire rad izvršnih tijela i u ovom segmentu možemo ostvariti onda svoje mišljenje. Slična situacija je vezana uz novu točku 25. gdje se kaže da daje prethodna mišljenja na prijedloge akata iz područja obrane koje donosi Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor. I sad se dešava nešto što je vrlo, vrlo interesantno. Odjedanputa mi dobivamo Predsjednika Republike u Hrvatskom saboru. I to u zakonodavnoj proceduri. Mi donosimo zakone, jer ovdje kaže, ako prethodno mišljenje na prijedlog akata iz područja obrane koje donosi Vlada ili/i Hrvatski sabor. I/i. I zakon je akt. Doduše ima pravnu formu, pravni akt. Šta ćemo mi stvarno doći u situaciju da će Predsjednik Republike davati prethodno mišljenje prijedlog, sljedeći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrani, ako ovaj zakon prođe? Ja mislim da mi neke stvari ovdje nismo do kraja sagledali ni sa aspekta Ustavne pozicije podijele vlasti, međusobne odgovornosti a još manje onaj dio što smo možda htjeli u dobroj vjeri, jer ja vjerujem da je ovo pokušaj da u dobroj vjeri se nađe instrument zapravo suradnih oblika djelovanja svih sastavnica trodiobe vlasti, kada je u pitanju zaštita interesa od nacionalnog značaja. Mislim da bi to trebalo malo drugačije sagledati i u tom pogledu bi to trebalo po mom uvjerenju drugačije riješiti. Naravno, slična je situacija i sa ovim pitanjima kada Vlada može donositi odluke o sudjelovanju hrvatske vojske u sklopu organizacija itd. vezano za pojedine vježbe. Samo znate, nikada nije dobro u zakonu dati negativnu definiciju. Sad mi opet ovdje imamo neke negativne definicije za koje mišljenja smo da bi bilo dobro da se još jedan puta preispitaju i urede. Ima jedna interesantna stvar iz članka 39. koji se mijenja i dopunjava vezano za članak zapravo 11. a to je 39a. a u vezi sa člankom 27. Naime, taj novi članak 39a. u prvom stavku kaže: "Hrvatski sabor na prijedlog Vlade uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika može donijeti odluku da se novaci ne pozivaju na obvezu vojnu vježbu.". Dakle, prvo imamo i nekoliko instrumenata gdje se zapravo ograničava Saboru zakonodavna djelatnost. Sabor može zakonodavnu djelatnost izvršavati donošenjem zakona, može donositi političko-pravne dokumente, može i odluke donijeti i one mogu biti i jesu pravni dokumenti ako uređuju određena pitanja. Drugo je pitanje da li se ovo pitanje treba urediti odlukom ili samim Zakonom o obrani ako se radi o pravu ali nije moguće ići sa pretpostavkom da on takav zakon ili takvu odluku pravnog karaktera može donijeti pod uvjetom da imamo prethodnu suglasnost predsjednika odnosno vrhovnog zapovjednika jer ako nema prethodne suglasnosti nema šta uopće raspravljati. Prema tome, nama je ograničena zakonodavna djelatnost, to je broj jedan. I broj dva, daje se ideja da zapravo ubuduće nećemo imati obvezujući vojni rok, možemo imati mogućnost da ljudi dragovoljno služe vojsku s jedne strane, ali se Saboru kao daje mogućnost da to uredi odlukom pod uvjetom da mu predloži Vlada i da dobije prethodnu suglasnost s jedne strane. S druge strane, u članku 27. stavku 1. se piše opet ovako. Po donošenju odluke o nepozivanju novaka. Gledajte, dakle imperativna norma Sabor po 27. će donijeti odluku a ako ju ne donese neće je donijeti zbog toga što nema formalnih proceduralnih pretpostavki jer nema prethodne suglasnosti odnosno prijedloga Vlade. Ali molim lijepo, u odnosu na građane koji će eventualno biti nezadovoljni što nema takve odluke koja omogućuje da se nema više obveznog služenja vojnog roka, e znate tko će biti kriv. Pa Sabor i saborski zastupnici. Ja mislim da takvo rješenje nije dobro, da ova ideja bez obzira da li se radilo sada o izbornoj ili o nekoj drugoj godini, sasvim je svejedno. Dugo je sazrela ideja u Hrvatskoj da mi trebamo imati profesionalnu vojsku, da se vojni rok može i da isto tako mi možemo ostaviti i treba ostaviti mogućnost onima koji žele dragovoljno stjecati vojna znanja i iskustva pa i kao vojni ročnici da to mogu učiniti. Ali molim vas lijepo, mi u klubu predlažemo da do drugog čitanja idemo sa pravom koje se treba uvrstiti u zakon i propisati da nema obveznog služenja vojnog roka kod nas, da pravo je svakog građanina ako se želi javiti naravno ispuni uvjete zdravstvene itd. koji se od njega traže, može biti dragovoljac odnosno dragovoljno služiti vojni rok i u takvoj situaciji nema ovih potreba i ovih silnih konstrukcija po kojima će zapravo rješavanje ovog pitanja ovisiti o političkoj volji ili Vlade ili predsjednika Republike. Smatramo isto tako da u nekoliko ovih članaka koji su ovdje navedeni treba dodatno malo nomotehnički poraditi da se oni bolje izjasne i preciziraju ali ove najvažnije primjedbe smo morali izgovoriti u prvom čitanju sa vjerom da će naš predlagatelj dobro ih razmotriti i do drugog čitanja popraviti ovaj prijedlog a tada predložiti naravno zakon u cijelosti onako kako to zahtijeva naš poslovnik. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Arlović, istina je da, pregledao sam prilog uz prijedlog zakona, da je u Zakonu o obrani da manjkaju, da su izostale odredbe

Da, a nema paragrafa ratnih. na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Zdravo Sočković. Izvolite. **Sočković, Zdravko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani predlaže se nakon pet godina primjene važećega Zakona o obrani kojim se ipak nisu na najbolji mogući način riješili neki problemi a prije svega vezani uz održavanje vojnih vježbi. Ovim novim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani namjera da se detaljnije uredi način donošenja odluka o održavanju vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu, ustroji vijeće za obranu, propiše način imenovanja glavnog inspektora obrane, uvede mogućnost nepozivanja na služenje vojnog roka kao i mogućnost oslobađanja određenih kategorija, obveze služenja vojnog roka na primjer policijskih i vjerskih službenika. Pri ovoj raspravi moramo voditi računa da je obrana državna funkcija od posebne društvene važnosti čije provođenje ostvaruju oružane snage, tijela državne vlasti, lokalna i područna samouprava i mnogi drugi čimbenici koji svi zajedno učestvuju u obrani slobode suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Obrambeni sustav je dio sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske koji predstavlja jedinstveni oblik ustrojstva i pripreme nositelja vojne i civilne obrane usmjerenih na ostvarivanje ciljeva obrane. Ovim prijedlogom zakona maksimalno se uvažava objektivna politička situacija gdje bi Hrvatska već do godine trebala biti primljena u NATO ali i već sada sa približavanjem Hrvatske euro-atlanskim organizacijama sve je veća potreba sudjelovanja postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim vježbama sa postrojbama oružanih snaga zemalja NATO-a i Partnerstva za mir. Dosadašnjim zakonom otežan je sustav odlučivanja kao i određene nadležnosti pa je predloženim izmjenama jasno definirana nadležnost u sustavu odlučivanja u održavanju međunarodnih vojnih vježbi na području Republike Hrvatske i sudjelovanju postojećih oružanih snaga Republike Hrvatske u drugim međunarodnim vojnim vježbama. Ovim Prijedlogom zakona znatno će se olakšati međunarodna suradnja i dostići standardi europskih zemalja. Visok nivo spremnosti oružanih snaga Republike Hrvatske nemoguće je postići bez učestalih vojnih vježbi kako sa domaćim tako i sa međunarodnim vojnim postrojbama. Vojne vježbe pokazuju stupanj spremnosti oružanih snaga u službi obrane. Konačno i člankom 2. postojećega zakona u obrani kaže se da je temeljna svrha obrane odvraćanje napada na Republiku Hrvatsku, zaštita njezina suvereniteta, neovisnost, teritorijalne cjelovitosti i sigurnosti građana pa sam duboko uvjeren da su i vojne vježbe pogotovo sa međunarodnim postrojbama apsolutno u funkciji odvraćanja mogućeg napada na Republiku Hrvatsku. Po sadašnjem zakonu služenje vojnog roka je obveza svih novaka, a vrijeme i način upućivanja utvrđuje ministar obrane na prijedlog načelnika glavnog stožera. dopuna zakona propisuje se mogućnost da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika oružanih snaga može donijeti odluku da se novaci ne pozivaju na obvezu služenja vojnog roka. Također se predlaže propisivanje mogućnosti dragovoljnog služenja vojnog roka kako muškaraca tako i žena u skladu sa propisom o dragovoljnom služenju vojnog roka. Na taj način omogućava im se stjecanje temeljnih vojničkih znanja i vještina pa se mogu ravnopravno natjecati za prijem u djelatni sastav oružanih snaga. Postoji mogućnost ročnom vojniku koji ispunjava uvjete za prijem u djelatnu vojnu službu da nakon temeljne vojničke obuke sklopi ugovor o dodatnom osposobljavanju na taj način stječe veća prava i povećava mogućnost ulaska u djelatni sastav oružanih snaga. Tu se nameće jedno ozbiljno pitanje što ako uz sve stimulativne mjere i motivacije ne bude dovoljna zainteresiranost za mogućnost dragovoljnog služenja vojnog roka, kako onda popunjavati djelatni sastav oružanih snaga. No na to pitanje odgovor će dati buduće vrijeme. Novi Prijedlog zakona omogućava fleksibilniji pristup prijave u vojnu evidenciju. Omogućava lakšu slobodu kretanja ljudi što je i jedno od temeljnih načela pri ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Smatram da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani dobar i zato ću ga podržati. Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani koliko god u svim svojim odredbama ima sadržajno važne novote meni se čini da za čitavu Republiku Hrvatsku a i za čitavi naš pravni poredak sa aspketa ravnopravnosti, osnovne ravnopravnosti i temelja demokracije tj. ravnopravnosti muškaraca i žena ima i najznačajnija je odredba članka 11. Zato ovaj zakon odnosno ono što se u njemu nalazi i nadilazi samu ovu temu obrane zemlje. Žene u politici bez obzira na svoju političku obojenost imaju posebnu zadaću da uklanjaju, da ustaju protiv svih onih normi, protiv svih na kraju krajeva stereotipa koji muškarca i ženu stavljaju u neravnopravni položaj. Ovdje kada je riječ o obrani onda prije svega polazim od toga da je dužnost, da je obrana zemlje prije svega nego što je dužnost da je to čast. Nažalost vjerojatno je to i ranije bilo, a ja se i kao i vi svi ovdje možete sjećati samo ovog našeg Domovinskog rata da nažalost mnogi nisu imali tu čast da brane svoju zemlju. Među njima mnoge su bile žene. S druge strane mnogi su i umakli ovoj dužnosti. Ali o tome sada ne bi kvarili ovu temu. Na kraju krajeva i polaskom od odredbi izričite odredbe Ustava o ravnopravnosti i muškarca i žene i u izričitoj ustavnoj normi da je obrana, zemlje dužnost svakog građanina ukoliko ne postoje neke objektivne prepreke ili pak eto njegov posebni prigovor savjesti, ali to ne znači da se na drugi način ne može angažirati. Eto zbog toga mi se čini jako važna odredba članka 11. o kojoj su mnogi govorili i o kojoj su napominjući i druge novote koje donosi ovaj zakon posebno naglasili eto ovu činjenicu da više takva jedna obveza uz samu mogućnost kada se ispune takve pretpostavke, kad Hrvatski sabor donese na prijedlog Vlade uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika odluku da se novaci više ne pozivaju na obvezu služenja vojnog roka. Ovo je jedna jako dobra odredba koja daje poseban ton dakle ovom zakonu. Međutim kao i sve dobre stvari imaju samo jednu jedinu manu da kasno stignu. I u pravu je kolega Radoš kada je posebno isticao ovu činjenicu da smo mogli mnogo toga uštediti. Da se sa ovakvim, sa ovakvim prijedlogom nije izašlo znatno, znatno ranije. Pa čak i u, neovisno i o o mandatu ove Vlade, možda čak i prošle. Eto sad ne bih ulazila niti moje saznanja o tome sežu kada je bio pravi trenutak ali svakako izgleda i čini se da je pomalo zakašnjela situacija. Ali to kažem ne umanjuje ipak njezin značaj. Ova novota koju posebno ističem a to je da se, da dragovoljno služiti vojni rok mogu i žene. Međutim ovu normu je trebalo dalje nadograditi jer evo vidite postavlja se pitanje odnosno sigurno će u primjeni ovakve jedne odredbe morati doći do tumačenja a kako ne bi se dogodilo odnosno bezpotrebno tumačenje koje onda može biti različito, mislim da bi trebalo do drugog čitanja nadopuniti tu normu dakle da se izrijekom odredi i dob kada to žene mogu činiti i javljati se. Da li to vrijedi ona odredba dakle za isti, na isti način kao i za muškarce do konca odnosno 27. godine. I što se događa, vidite u postojećoj odredbi članka 56. koje govore o tome da obvezi služenja u pričuvanom sastavu podliježu dakle i osobe koje su služile vojni rok. Dakle ako imamo ženu koja se kao dragovoljka javila na odsluženje vojnog roka bilo bi krajnje nepravedno da ona pripadne pričuvnom sastavu i to ondje, i to na onakav način kako je do sada predviđala odredba članka 56. tj. da žene s navršenih 19 godina koje imaju odgovarajuću stručnu spremu za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u Oružanim snagama. Žene na takav način sad više kada im se daje ovakva jedna mogućnost ne bi trebale onda ograničavati samo eto na obavljanje stručnih i tehničkih poslova. Možda sam ja u zabludi, ali čini mi se da je onda trebalo nadopuniti i ovu normu. Jer kako će kako će se sa takvim ženama kasnije postupati glede samog pričuvnog sastava ostaje otvoreno pitanje. I dakle, ponavljam trebalo bi izrijekom reći do kada to žene se mogu dragovoljno prijaviti prijaviti na služenje vojnog roka. Da li su to onda identični oni uvjeti koji vrijede i za, pretpostavlja se da je ali onda to možda ili u obrazloženju ili svakako u našim materijalima koji bi kasnije ako bi došlo do spora moglo onda se primijeniti tumačenje, na način da se, historijsko tumačenje, tj. da se vidi što se govorilo onda u materijalima ako se ne ide na jednu posebnu nadopunu, odnosno ako se čini da je takva nadopuna izriješna. Eto ja o drugim odredbama ne bih raspravljala jer mi se činjenica s mog aspekta i evo došao je taj trenutak na koji su mnogi i ranije upozoravali da i nove prilike, a bolje rečeno i neprilike, ukazuju ovakvo služenje vojnog roka neprihvatljivim. Vidjeli smo i samu mogućnost da je to najavljivao i zakon od onog trenutka kada je ostavljao mogućnost osobama. Dakle, da se jave i na civilno odsluženje vojnog roka. Bilo je onda prigovora u javnosti od određenih političkih skupina, odnosno jednog reagiranja u javnosti koji je imao namjeru nastupati prije svega i politički da se eto takve osobe diskvalificiraju kao manje rodoljubne osobe, one osobe koje na kraju krajeva eto na bilo koji način žele izbjeći takvoj jednoj obvezi. Međutim, učestalost pojavljivanja takvih osoba na prijavu za civilno služenje vojnog roka dovelo je do toga eto da imamo realnu situaciju koja nije mogla drugačije onda postupiti, nego sa ovakvom normom i sa ovakvim zakonom pokriti već stanje koje imamo praktički u praksi. Hvala lijepa. Hvala. Poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. Izvolite. onda sa posebnim poštovanjem se moramo osvrtati na ove točke dnevnoga reda jer je hrvatski vojnik, odnosno hrvatska vojska napisala najnoviju povijest, a to znači oslobodila i stvorila neovisnu i suverenu državu Hrvatsku. Poslije priznanja 1992. godine donošenjem novog prvog Zakona o obrani pa do dana današnjega evo sada imamo i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani nakon petogodišnje promjene. Prijedlogom zakona detaljnije se uređuje način donošenja odluke o održavanju vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu, ustrojava Vijeće za obranu, propisuje način imenovanja glavnog inspektora obrane i uvodi mogućnost ne pozivanja ne pozivanja novaka na odsluženje vojnog roka kao i oslobođenje određenih kategorija policijskih službenika, te svećenika i drugih vjerskih službenika, vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj od obveze služenja vojnog roka. Normalno, u današnje vrijeme kako rekoh kad smo doživjeli Hrvatsku vojsku i u ovoj situaciji moramo pristupiti nečemu što se zove profesionalizacija Hrvatske vojske. I u postupku približavanja Republike Hrvatske euro atlantskim organizacijama sve više se javlja potreba za sudjelovanje postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim vježbama s postrojbama Oružanih snaga zemalja NATO-a i partnerstva za mir. Također i novina služenje vojnog roka obveza je svih novaka, a vrijeme i način upućivanje novaka na služenje vojnog roka ročnika iz Oružanih snaga po važećem zakonu utvrđuje ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera. No međutim, ja ću se osvrnuti posebno na hrvatske vojne obveznike u inozemstvu koji su do sada imali velike probleme za dolazak na odsluženje vojne obveze u našu Domovinu. Jedan dio hrvatskih vojnih obveznika koji su živjeli izvan granice Republike Hrvatske posebno u europskim zemljama su imali velike probleme na dolazak na poziv, odnosno odzivanje odsluženja vojne obveze u našoj Domovini. Ovim prijedlogom zakona ne ukida se vojna obveza, ali se otvara mogućnost suspenzije pozivanja novaka ako Sabor i Predsjednik države budu procijenili da to prilike omogućavaju. Kako bi otklonili probleme i poteškoće glede izvršavanja vojne obveze i vojnih obveznika koji borave u inozemstvu predloženim izmjenama i dopunama Zakona o obrani predlaže se da se novaci koji u inozemstvu od rođenja odnosno prije nastanka novačke obveze ne pozivaju na izvršenje vojne obveze do dvadeset i šeste godine života. Ukoliko se pojave u Domovini do tridesete godine svog svog života mogu kao i ostali dragovoljno se prijaviti na odsluženje vojne obveze. No međutim, i ovdje je jedna novina, odnosno novitet da su i ženama sada ukazana mogućnost na stjecanje temeljnih vojničkih znanja i vještina, odnosno ravnopravno natjecanje za prijem u djelatni sastav Oružanih snaga. To me posebno veseli ali to ne bih posebno naglašavala jer su žene u vrijeme Domovinskoga rata na svoj način branili svoju domovinu. Evo ovi, iz ovih i sličnih noviteta koji proizlazi iz promjene Zakona o obrani prihvaćam ovaj zakon u prvomu čitanju, ali ću samo odgovoriti onima koji su a to je kolega Radoš i kolega Ingrid Antičević su rekli o izgubljenomu vremenu zašto se ovaj zakon nije donio prije pet godina. Koliko ja znam 2000. godine i kolegica Ingrid Antičević i kolega Jozo Jozo Radoš bili su u koalicijskoj vlasti i imali su većinu u Hrvatskomu saboru i mogli su donijeti zakon, a ne govoriti danas o izgubljenom vremenu. Očito im je tada nedostajala odgovornost, nedostajalo im je znanje i odlučnost, uvijek kada ste na vlasti potrebno je znanje, potrebna je odgovornost i potrebna je odlučnost. Očito koalicijska vlast to nije imala, a zato ima ova vlast i nikada nije nije kasno i hvala Bogu da smo došli u ovo vrijeme danas da o Hrvatskoj vojsci 2007. godine govorimo o profesionalizaciji, preustroju, o vojnim ročnicima, pa gospodo ja se nadam da ćemo u dogledno vrijeme imati ono što mi želimo, a to je profesionalna vojska i da ćemo imati veliki broj dragovoljaca koji će doći na odsluženje vojne obveze. Jer ako danas ide veći broj i traži za civilno služenje vojne obveze onda zašto bi mi prisili nekoga na na neki način koji nije potreban čuvati i braniti suverenitet hrvatske vojske ako ćemo imati profesionalnu vojsku koja će čuvati ono što je počela i odradila hrvatska vojska od 1990. godine sa prvim ustrojem zbor narodne garde. Hvala. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ja ću se u svojoj raspravi zadržati upravo na ovom segmentu, a to je dakle članak 11. koji ovdje otvara mogućnost da se, da Vlada predloži Saboru da se ne pozivaju obveznici na, ročnici na obvezno služenje vojnog roka. Naravno da bi za mene bila puno bolja odredba da da se izmijeni zakon na način da kažemo da nema obveze služenja vojnog roka, a ne da se ostavlja mogućnost da Vlada dakle predloži da se ne pozivaju. Ali onda u jednom trenutku očito postoji mogućnost da Vlada predloži i da se opet počnu pozivati novaci na služenje vojnog roka. Ali, evo, za početak i ovo je dobro. I slažem se sa kolegama i kolegicama koji su rekli da je izgubljeno vrijeme zato jer su znakovi da većina novaka želi služiti civilni vojni rok, a ne u Oružanim snagama je bio jasni znak da treba nešto promijeniti i da se to dosita moglo učiniti prije. Moglo se učiniti i prije godinu dana i prije tri i prije 5 godina. Moglo se možda učiniti i prije 10 godina ili sve iza '97. se već o tome moglo vrlo ozbiljno činiti. I izgubljeno vrijeme je doista za one koji su morali ići u vojsku i služiti dakle ili vojni rok u Oružanim snagama ili u civilnoj službi jer su potrošili 6 ili 8 mjeseci, a mogli smo ih imati na drugačiji način aktivirane u zajednici, bilo da stječu određeno znanje, dakle da studiraju, bilo da rade na svojim radnim mjestima ili na na drugačiji način. Dakle, doista mislimo da je to za njih možda se moglo i prije napraviti. Pri čemu moram reći da svakako je bilo izuzetno društveno korisno civilno služenje vojnog roka, jer moja iskustva sa civilnim ročnicima su izrazito pozitivna, oni su doista učinili veliku pomoć u obavljanju određenih javnih servisa, javnih službi, u civilnom u civilnom segmentu, dakle posebice u civilnoj skrbi. I ja mislim da će kada krajem ove godine više neće biti civilnih ročnika da će pojedine ustanove, institucije imati vrlo ozbiljni problem jer su se navikle na to da imaju vrlo vrijedne civilne ročnike koji su im pomagali u obavljanju njihovih javnih poslova. Ovdje možda treba reći da evo ovaj zakon koincidira time da upravo na dan parlamentarnih izbora, a to je dakle 25. studenog ako će biti oni redoviti će završiti ta jedna faza, dakle zadnja generacija ročnika završit će svoju vojnu obavezu, trebala bi završiti 28. studenog, ali pretpostavljam da će dobiti nešto nagradnog pa će dakle tik pred izbore parlamentarne završiti ova faza, što u svakom slučaju daje mali ton ovom zakonu i kao predizborni zakon. Ali o.k. ja mislim da će svi to pozdraviti. Ja mislim da je to doista važno. Ono što bi bilo bolje, što bi bilo bolje da smo možda u prvom dijelu godine ili prošle godine raspravili o ovom zakonu jer je preustroj Oružanih snaga započeo koliko mi je poznato zapovijedi i i smještanje određenih centara i vojarni su poslane, dakle ovaj proces teče bez obzira što mi u ovom trenutku tek u ovom zakonu raspravljamo. I ovdje nije toliko važno zbog ročnika, ali možda jeste i zbog ročnika bi trebalo vrlo jasno i nedvosmisleno reći da se dakle zadnja generacija neće pozivati ove godine na služenje vojnog roka nego da praktično još imamo samo jednu, jedan poziva i da to više se neće dakle činiti, da se i ti mladi ljudi znaju planirati svoju budućnost kratkoročnu i dugoročnu, ali isto tako mislim da je o ovom zakonu trebalo raspravljali prije nekoliko mjeseci da si veliki broj djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika zna prirediti neke stvari. I mislim da sada se velike promjene će dogoditi u vrlo kratkom vremenu. Jer se određeni broj vojarni praktično gasi sa 31.12., sa 31.12. dakle ljudi moraju ili preći u neka druga područja, u neke druge vojarne na novi posao. Ili nažalost ono o čemu nitko danas nije govorio ostat će bez posla. Danas već imamo situaciju da se ljudima nudi prije svega namještenicima prelazak u Pleter. Oni koji ne pređu Pleter dobit će u vrlo kratkom vremenu otkazni otkaz, a oni koji su prešli u Pleter vjerojatno kada se ugasilo … /Govornik se ne razumije./ … u koje su prešli u Pleter bit će im ponuđeno da odu na rad u neki drugi grad ili neko drugo mjesto, što oni pretpostavljam neće prihvatiti zato jer su vezali svoj život uz određeni grad gdje sada žive. I vrlo vjerojatno će i oni se naći uskoro pred, u poziciji da će ostati bez posla. I to je jedan od efekata koji ovaj zakon kao takav nosi. On je negativan. Međutim s druge strane pozitivni aspekt je da ćemo dobiti velike prostore koje možemo upotrijebiti u razvojne svrhe. Mi ćemo dobiti dakle vrlo atraktivne prostore koji su vojarne sada, koje su uglavnom infrastrukturno i komunalno opremljene i koje mogu služiti za razvojne svrhe. I ja bih tu apelirao na sadašnju, a i buduću Vladu, budući da će biti u međuvremenu naravno parlamentarni izbori da aktivira te prostore u maksimalnom mogućem kratkom vremenu, a ne da nam se dogodi da nam krajem godine vojska iz vojarni ode, a da onda godinama vojarne ne budu aktivirane u nikakve svrhe nego da MORH troši silne novce samo na zaštitu tih Dakle bilo bi dobro da se prije svega jedinicama lokalne samouprave kaže da njihove vojarne prestaju djelovati i da se možda od njih zatraži da ponude programe kako te vojarne aktivirati u razvojne svrhe. Dakle u znanstvene, u obrazovne, u poduzetničke, u tehnološke, u izgradnju stambenih prostora za POS-a ili socijalnih stanova. Ali mi nažalost imamo i danas situaciju da velike površine i veliki broj objekata stoji potpuno neiskorišten u vojarnama koje su već napuštene a do kraja godine dakle sasvim sigurno će još barem desetak vrlo atraktivnih vojarni ostati napušteno. I onda se suočavate onom sporošću administracije, dakle da morate to riješiti pitanje sa MORH-om, pa morate riješiti pitanje sa Uredom za upravljanje imovinom, pa odluke, pa programi i onda na takav način naprosto naprosto ti objekti propadaju, a onda bi bilo dobro da prioritet u dobivanju tih objekata dobiju oni koji će ponuditi zapošljavanje prije svega službenika i namještenika koji danas rade u tim vojarnama, a koji će zbog gašenja tih vojarni ostati bez posla i naravno djelatnih vojnih osoba mada za njih nije takva opasnost, oni imaju ipak puno veću mogućnost zbrinjavanja o čemu nešto govori ovaj zakon koji je sljedeći na redu. Ali baš i zbog toga bi trebalo ubrzati možda da se drugo čitanje provede vrlo skoro kako bi se onima na koje se odnosi, a odnosi se na veliki broj ljudi, dakle novaka i na veliki broj ljudi koji trenutno radi u sustavu, da se mogu pripremiti. Rokovi za provođenje ovog zakona su 31.12. ove godine, dakle do tada će se silne promjene dogoditi koje su uzrokovane ovim zakonom, odnosno zakonom koji je sljedeći na rasporedu, odnosno prijedlogom odluke da se dakle više ne pozivaju ročnici na služenje vojnog roka. Mislim da bi tu svakako trebalo puno jače aktivirati spektru, jer spektra u ovom trenutku, spektra dakle bi trebala se snažnije uključiti, nuditi ono što je u programu i isto tako bi trebao i pleter biti vrlo jasniji i izravniji prema zaposlenicima u tim objektima. I da završim. Dakle podupirem ovaj zakon posebice u segmentu dakle da se više neće biti obveze služenja vojnog roka. Molim da se čim prije dakle izađe sa drugim čitanjem i da se čim prije izađe Vlada sa programom zbrinjavanja viška zaposlenih, odnosno načinom raspolaganja tih objekata bilo bi dobro da imamo jasne kriterije i da to čim prije možemo aktivirati. I na kraju samo bih želio odgovoriti, ali nema više Pere Kovačevića tu da kažem, da nema bojazni za supotpis za proglašenje ratnog stanja. To više ne rade teklići, dakle da nosi od jednog do drugog predsjednika. Ja sam uvjeren da HITRO.HR bi to riješio ukoliko bi bilo problema sa elektronskim potpisom u proglašenju ratnog stanja. Ovo je dobro. Završni osvrt, ministar obrane, Berislav Rončević. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici, zahvaljujem na potpori predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, ali koristit ću ovu prigodu završnog osvrta i odgovoriti na nekoliko postavljenih pitanja i stavova koji su izrečeni u vrijeme ove rasprave. Točno je i ciljano bez ikavke želje prikrivanja ne radi se o ukidanju vojnog roka kao zakonske kategorije, radi se o mogućnosti, otvaranju mogućnosti u ovom Visokom domu da na prijedlog uz suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske kao vrhovnog zapovjednika donese posebnu odluku da se novaci od donošenja odluke, od njenog stupanja na snagu do daljnjega ne pozivaju na obvezno služenje vojnog roka. Zbog čega? Zbog toga što svi politički procesi u našem susjedstvu nisu završeni, mi ne možemo zanemariti tu činjenicu. Postoji mogućnost ukoliko bi pribjegli ovoj metodi da ukinemo vojni rok kao zakonsku kategoriju, da u slučaju nekakve potrebe ne možemo aktivirati tu mogućnost jer ne možete stvoriti, ne možete nametnuti obvezu ukoliko ona nije u zakonu Našli smo jedan instrumentarij koji odražava aktualnu situaciju, procjenu ugroza i kadrovsku osposobljenost pričuvnih osposobljeni potencijal Hrvatskih oružanih snaga. Otvoreno rečeno ništa se ne kasni u ovoj odluci. Hrvatska je na NATO summitu u Rigi dobila jasan okvir za svoje članstvo. Osobno smatram da ćemo 2008. godine dobiti pozivnicu i vrlo brzo nakon toga postati punopravne članice članice NATO saveza. Saveznici, partneri u jednom sigurnosnom savezu. Bez toga saveza, bez toga članstva o ovom i mogućnosti ne bi moglo biti ni govora. Onaj tko odgovorno promišlja obrambene potrebe zemlje ne bi mogao tada govoriti o zamrzavanju vojnog roka jer bi obrambene sposobnosti u svim segmentima morali rješavati sami, financirati sami, onda i mogućnost financiranja obrambenog proračuna ne bi mogla biti na NATO preporučenih 2% bruto domaćeg proizvoda nego bi morali izdvajati za od 6,2 do 6,5% bruto domaćeg proizvoda što je strahovito veliko opterećenje i ne treba ovdje nabrajati koje sve mogućnosti bi tada bile sužene jer bi morali sve elemente obrambenog sustava razvijati sami, minimalno 75 tisuća vojnika. Iako nije danas tema, danas ne donosimo, usvajanjem ovih izmjena i dopuna ovog zakona mi ne usvajamo i ne donosimo odluku o primjeni ovoga instituta, ali samo kao odgovor procjena osposobljenog potencijala. Mi smo u dugoročnom planu razvoja koji je ovaj Visoki dom usvojio u srpnju mjesecu prošle godine, projecirali održivost potencijala ukoliko bi u Oružane snage Republike Hrvatske vojni rok dragovoljno prolazilo dvije tisuće ročnika godišnje. Iako danas imamo institut obveznog služenja vojnog roka, ustvari se radi o dragovoljnom služenju vojnog roka. U Oružane snage Republike Hrvatske danas na vojni rok koji je po zakonu obvezni, dolazi onaj tko to želi. Onaj tko ne želi potpisuje jednu izjavu koja se zove prigovor savjesti, koji se niti ne ispituje i oni odlaze u institucije na nešto što je njihov vojni rok. To sa vojnim rokom, sa obrambenim sposobnostima zemlje nema nikakve veze. Nećemo o tome da neki od tih prigovarača savjesti imaju i pravomoćna prekršajna rješenja o nasilničkom ponašanju, imaju zahtjeve za držanje i nošenje oružja ali to je jedna druga tema. u postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske pristupalo projeciranih 2 tisuće dragovoljnih ročnika, a uvjeren sam da će ih dolaziti puno više, jer danas ih dolazi 8 tisuća godišnje prosječno, održivost potencijala 2025. godine, govorim o obveznicima do 45 godina starosti. To nije krajnja zakonska obveza, 55 je za muškarce, 50 godina za žene bila bi 2025. 315 tisuća i 500 obučenih pričuvnika. Samo za ilustraciju. Za vrijeme Domovinskog rata najviše angažiranih ljudi u postrojbama Hrvatske vojske smo imali u danima "Oluje" 217 tisuća. Znači za vrijeme oružane agresije, za vrijeme kada Hrvatska je stvarala obrambeni sustav, kada je rješavala probleme nastale zbog agresije na Hrvatsku imali smo angažiranih 217 tisuća, a ovdje govorimo o 315 tisuća i 500 ljudi i govorimo o vremenu kada će Hrvatska već daleko biti članica NATO saveza, kada će koristiti pogodnosti kolektivne obrane. Prema tome, nema nikakvih bojazni da bi kadrovski pričuvni potencijal obrambeni Hrvatske bio oslabljen. Imovinom Republike Hrvatske upravlja Vlada Republike Hrvatske. To je odredba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1995. godine i ne može zabrinjavati činjenica da će Vlada određivati koji će to infrastrukturni objekti biti na raspolaganju u partnerskom cilju potpora zemlje domaćina. Prihvatili smo taj partnerski cilj kada smo aplicirali NATO članstvo i predali svoj prvi akcijski godišnji plan u okviru akcijskog plana za članstvo i stavili smo tu odredbu. Prema tome, ovo sve ima jedan kontinuitet. Niti je započelo danas, niti će završiti danas, to je jedna reforma koja je u tijeku. Taj partnerski cilj smo preuzeli i sada sam na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određujemo da je Vlada koja po zakonu raspolaže o objektima u vlasništvu Republike Hrvatske donosi i o tome odluku. Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada na prijedlog, uz suglasnost predsjednika Republike pa tako Sabor i donosi strategiju obrane, prema tome logičan je i taj slijed i kod predlaganja ove odluke o zamrzavanju služenja vojnog roka. Malo oko infrastrukturnih objekata, ovo što je uvaženi zastupnik Mršić govorio. To je vrlo jasan i razvidan podatak. "Narodne novine" dugoročni plan razvoja sadrži i plan napuštanja objekata. sa poglavarstva jedinice lokalne samouprave, njihova predstavnička tijela sa svojim planovima i programima mogu se obratiti središnjem državnom uredu, jasno rekli koja je to dinamika, a što se tiče ljudi koji rade kada govorimo o djelatnim vojnim osobama mi smo se odlučili za potpunu profesionalizaciju, profesionalni vojnik ne radi u mjestu samo svog prebivališta, on putuje za službom, to je rotacija koja mora biti stalna, a što se tiče državnih službenika i namještenika i odluke o osnivanju trgovačkog društva "Pleter" ta obveza postoji još po zakonu iz 2002. godine, samo nitko na tome nije radio, ona je sada napravljena uz suglasnost sa sindikatima koji djeluju u MORH-u i pokrivaju korpus državnih službenika i namještenika dobili smo to suglasje, objasnili smo razloge, ona se provodi i visoko zaštitili ugovorom prava državnih službenika i namještenika, dvije godine nesmanjivanja sistematizacije bez obzira na to da li ustrojbena cjelina u kojoj oni rade će biti aktivna ili ne, njihov radni odnos u ove dvije godine je zajamčen. Hvala vam lijepo na potpori, pažljivo ćemo iščitati fonogram ove sjednice i sve dobronamjerne primjedbe još jednom razmotriti i uputiti ovaj Prijedlog zakona u drugo čitanje. Hvala lijepo. Hvala.